Þær fregnir bárust okkur alþingismönnum í gær að Guðmundur H. Garðarsson, fyrrverandi alþingismaður, hefði látist á hjúkrunarheimilinu Sóltúni aðfaranótt 18. apríl.

Undir innviðaráðuneyti heyra sveitarfélög og byggðamál, samgöngumál og húsnæðis- og skipulagsmál ásamt þjóðskrá. Ber ráðuneytið samtals ábyrgð á rúmlega 600 milljarða kr. fjárheimildum á tímabili áætlunarinnar. Sameiginleg framtíðarsýn þeirra málefnasviða sem heyra undir ráðuneytið eru m.a. að Ísland verði í fremstu röð með trausta og örugga innviði, öflug sveitarfélög og framsækna þjónustu. Fjárfesting í samgöngum er fjárfesting í samfélaginu. Góðir samgönguinnviðir hafa víðtæk áhrif, sum mælanleg eins og fækkun slysa og stytting ferðatíma. Annað er erfiðara að greina eins og efling vinnu-, skóla- og þjónustusóknarsvæða og bætt búsetuskilyrði, vissan fyrir því að komast leiðar sinnar árið um kring. Þá eru framkvæmdir á vegum og bætt þjónusta líkleg til að hafa jákvæð áhrif á jafnrétti kynjanna. Efling fjölbreyttra ferðamáta stuðlar að auknu jafnrétti en konur og börn ferðast að öllu jöfnu styttri vegalengdir og gæta þarf þess við forgangsröðun samgönguverkefna. Huga verður að bættu aðgengi fyrir alla hópa samfélagsins til að komast leiðar sinnar jafnt er varðar byggingu mannvirkja, samgöngumála og fleiri þátta. Ein stærsta áskorun samtímans eru loftslagsbreytingar af manna völdum.

en gert er ráð fyrir að framlög verði aukin verulega eða sem nemur 20 milljörðum kr. á tímabili áætlunarinnar. Uppbygging samgöngusáttmála felur í sér mikinn ávinning, bæði fyrir höfuðborgarsvæðið og landið allt. Tilkoma Borgarlínu og öflugir innviðir fyrir virka ferðamáta gera almenningi kleift að breyta ferðavenjum. Þá er komið í veg fyrir auknar tafir og slys í umferðinni. Fleiri valkostir fela einnig í sér tækifæri fyrir heimili til að draga úr útgjöldum vegna samgangna. Herra forseti. Álag á vegakerfi landsins hefur vaxið á undanförnum árum, einkum vegna mikils vaxtar í ferðaþjónustu en einnig vegna aukinna þungaflutninga aukinna þungaflutninga á vegum frá útflutningsgreinum, m.a. í fiskeldi. Við þessu er brugðist með aukinni fjárfestingu í nýframkvæmdum og viðhaldi vega ásamt því að auka framlög til vetrarþjónustu sem er sífellt mikilvægari þáttur í rekstri vegakerfisins.

Þau sem verða fyrir áhrifum af aðgerðum málaflokksins eru einkum efnaminna fólk. Viðtakendur húsnæðisbóta og hlutdeildarlána eru að meiri hluta barnlaus heimili en einnig einstæðir foreldrar. Hlutfall kvenna og karla í hópi barnlausra er nokkuð jafnt í báðum húsnæðisstuðningskerfum en þegar litið er til einstæðra foreldra eru konur í miklum meiri hluta. Einstæðar mæður eru enn fremur líklegri til að vera á leigumarkaði en í eigin húsnæði. Ljóst er að húsnæðisbætur og hlutdeildarlán nýtast ekki síst þeim hópum. Sem hluti af aðgerðum ríkisstjórnarinnar til stuðnings langtímakjarasamningum á vinnumarkaði verður stuðlað að auknu framboði íbúðarhúsnæðis og fjölgun hagkvæmra íbúða í almenna íbúðakerfinu. Lögð er sérstök áhersla á að stuðla að heilbrigðari húsnæðismarkaði og fjölskylduvænna samfélagi samhliða því að stuðla að lækkun verðbólgu og vaxta sem við getum öll sameinast um að stefna að og skiptir höfuðmáli fyrir velsæld heimila landsins. Þannig munu framlög til stofnframlaga nema um 32 milljörðum kr. á tímabilinu en með þeim skapast grundvöllur fyrir öruggt húsnæði í samræmi við greiðslugetu leigjenda og er að jafnaði ekki hærra en 25% af tekjum. Þá verður húsnæðisbótakerfið styrkt. Grunnfjárhæðir húsnæðisbóta og eignaskerðingarmörk í húsnæðisbótakerfinu hækka 1. júní 2024. Auk þess sem aukið tillit verður tekið til fjölskyldustærðar. Munu framlög til húsnæðisbóta aukast um 2,5 milljarða kr. á ársgrundvelli vegna þessa. Þessu til viðbótar eru til umfjöllunar í velferðarnefnd húsaleigulög sem auka fyrirsjáanleika og stöðugleika á leigumarkaði. Hluti af aðgerðum stjórnvalda til stuðnings langtímakjarasamningum felst einnig í því að sveitarfélög muni stuðla að auknu framboði á húsnæðismarkaði. Á málefnasviði 08, Sveitarfélög og byggðamál, felast breytingar fyrst og fremst í auknum framlögum til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga í samræmi við tekjuáætlun auk niðurfellingar á tímabundnum verkefnum. Samtals er gert ráð fyrir að fjárheimildir aukist um 3,6 milljarða kr. á tímabilinu. Hér er þó vert að nefna að ein þeirra aðgerða sem gripið verður til í tengslum við kjarasamninga er að útfæra leið til að skólamáltíðir grunnskólabarna verði gjaldfrjálsar á árunum 2024–2027. Gert er ráð fyrir að ríkið standi straum af þremur fjórðu hlutum þess kostnaðar sem fellur til hjá foreldrum við skólamáltíðir í grunnskólum. Ávinningur af aðgerðinni felst í jöfnun lífskjara en ókeypis gjaldfrjálsar skólamáltíðir geta skipt sköpum fyrir börn af fátækum heimilum og er aðgerðinni því ætlað að auka jöfnuð meðal barna óháð fjárhag foreldra og styðja markmið stjórnvalda um að draga úr fátækt meðal barna. Stuðlað er að sameiningu sveitarfélaga með ákvæði sveitarstjórnarlaga um þúsund íbúa lágmark og fjárhagslegum stuðningi Jöfnunarsjóðs við sameiningarferli. Með sameiningu sveitarfélaga skapast tækifæri til að endurskoða ábyrgðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga til að efla nærþjónustu og eyða gráum svæðum þar sem valdsvið og ábyrgð skarast. Með farsælum sameiningum verða til öflugri sveitarfélög sem veita betri og skilvirkari þjónustu við íbúa. Virðulegur forseti. Ég vísa að öðru leyti til greinargerða þeirra sem fylgja hverju málefni fyrir sig.

Hæstv. forseti. Eðli málsins samkvæmt er kannski ekki hægt annað en að stikla á stóru í andsvari við hæstv. ráðherra um þann víðfeðma og mikilvæga málaflokk sem heyrir undir innviðaráðuneytið. Ég ætla að halda mig við samgöngumálin og spyrja hæstv. ráðherra Svandísi Svavarsdóttur út í þrennt aðallega. Eins og við öll vitum er rúmt ár liðið frá því að uppfærsla samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins hófst og mig langar að inna ráðherrann eftir því hvort ekki fari að bóla á niðurstöðum þeirrar uppfærslu. Það hefur lengi verið beðið eftir henni og hún skiptir mjög miklu máli fyrir samgöngur og samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu. hæstv. ráðherra — það kann að vera að þetta komi fram í fjármálaáætluninni og að sú sem hér stendur hafi ekki fundið það, en ég spyr samt: Tilraunaverkefni frá 2012, um eflingu almenningssamgangna, kvað m.a. á um 900 millj. kr. framlag til strætó. Það hefur ekki hækkað samkvæmt verðlagi og mig langar að spyrja hæstv. ráðherra hvort það standi til eða með hvaða hætti ríkið ætli að koma inn í rekstur almenningssamgangna þannig að einhverju máli skipti. Það er eins og allir vita líka hluti af loftslagsaðgerðum og bættum lífsgæðum fólks. Í þriðja lagi er það það hugmyndin um að byggja flugvöll í Hvassahrauni sem mér skilst að sé enn á borði ráðuneytisins og til athugunar. Mér leikur forvitni á að vita hvar það mál stendur. Eftir því sem ég best veit er samstarfshópur starfandi sem var settur á fót árið 2019 og það væri fróðlegt að fá upplýsingar um það starf hér. Rétt í lokin vil ég fagna áherslum ráðherrans á kynjaða nálgun á málaflokkinn.

en eftir mínum heimildum er vinnan komin mjög langt á veg. Ég hef lagt mikla áherslu á að flýta þessu. Ég tel að þetta sé mikilvægt umhverfismál, mikilvægt kjaramál og mikilvægt mál fyrir þróun höfuðborgarsvæðisins í átt að nútímalegu þéttbýlissvæði. Vinnan hefur auðvitað verið mjög umfangsmikil og ýmis atriði sem áður höfðu ekki verið útkljáð hafa verið leidd til lykta. Vonir standa til þess að endurskoðun ljúki fljótlega en áður verður að klára mikilvæg mál sem eru til að mynda framkvæmdaáætlun með tilliti til niðurstöðu fjármálaáætlunar. Fjármögnun sáttmálans er skilgreind í upprunalegum samgöngusáttmála og er enn unnið út frá þeim forsendum. Bein framlög frá ríki og sveitarfélögum, ábati af sölu og þróun Keldnalands ásamt því að í upprunalegum sáttmála var gengið út frá því að hafin yrði innheimta flýti- og umferðargjalda af umferð innan höfuðborgarsvæðisins. Sú gjaldtaka hefur, eins og þingheimi er væntanlega ljóst, ekki hafist enn. En mótunin er í gangi og er unnin á vettvangi verkefnisstofu um tekjuöflun af umferð sem er að skoða enn fleiri atriði. Varðandi almenningssamgöngurnar er að störfum

enda hlýtur það að vera áherslumál eins og kom fram í máli hæstv. innviðaráðherra. Það er mjög mikilvægt að það gerist og það sé hluti af vinnu hv. umhverfis- og samgöngunefndar sem hér er með samgönguáætlun til umfjöllunar. Þetta þarf allt að passa saman og svo sem engin tíðindi í því. En það er auðvitað líka þannig að með nýjum ráðherra koma nýjar áherslur eins og hér mátti heyra. Ég er ekki frá því að þær séu meira í anda þess sem við þurfum að gera, þ.e. að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, að auka lífsgæði fólks með þéttum og góðum almenningssamgöngum og taka tillit til efnahagsstöðu fólks með tilliti til þessa risavaxna málaflokks.

áhersluatriðum sem hér hafa verið nefnd. En ég vil líka segja það, út af almennum vangaveltum hv. þingmanns hér í lokin, sem lúta kannski meira að að þessum áherslutóni sem við erum að tala um hér, að samgöngumál og mál sem varða og lúta að innviðum samfélagsins eru eðli máls samkvæmt mjög mikil jafnréttismál. Það er ekki bara spurningin um búsetujafnrétti heldur ekki síður um kynjajafnrétti sem þar er undir. Við eigum í vaxandi mæli greiningar hvað þetta varðar og við eigum að horfa til þeirra vegna þess að ákvarðanir um búsetu eru líka mjög kynjaðar ákvarðanir. Byggðastofnun hefur bent okkur á það og við eigum að horfa meira til þess en við höfum gert. En öll mál og ekki síst samgöngumál eru auðvitað ekki síst umhverfismál.

okkur betur og betur grein fyrir því, og ekki síst í ljósi Grindavíkurelda, að við verðum að að lyfta sjónarmiðum greininga og náttúruvár meira en við höfum gert þegar við erum að gera skipulagsáætlanir. Við höfum verið með þetta til skoðunar í ráðuneytinu varðandi skipulagslöggjöfina og varðandi forsendur skipulags og þá erum við kannski fyrst og fremst að tala um aðalskipulag en ekki síður svæðisskipulagsáætlanir. Og auðvitað er þetta líka til umræðu hjá hv. nefnd að því er varðar landsskipulagsstefnuna, að þekking og upplýsingar varðandi mögulega náttúruvá er eitthvað sem við verðum að leggja til grundvallar. Ég nefni til að mynda hækkun sjávarborðs og það sem við vitum núna um þau mál og þá uppbyggingu byggða meðfram strandlínunni sem munu skipta meira máli en við höfum í raun og veru tekið með markvissum hætti inn í áætlanir Hv. þingmaður spyr sérstaklega um stöðu vinnunnar varðandi Sundabraut. Þar er verið að vinna að umhverfismati og forrannsóknum

Sundabrautin er hluti af þessari heildarsýn fyrir uppbyggingu samgöngunets í kringum og á höfuðborgarsvæðinu en verður ekki rofið úr tengslum við uppbyggingu almenningssamgangna á svæðinu.

þingmaður tekur fram að Sundabrautarverkefnið er talið mjög arðsamt. Það er raunar þannig að félagshagfræðileg greining hefur gert ráð fyrir umtalsverðum þjóðhagslegum ábata, sú greining og þeir útreikningar hafa farið fram. En af því að hv. þingmaður veltir sérstaklega fyrir sér orkuskiptum í flugi þá höfum við þegar sýnt vilja til að styðja við verkefni sem eru tengd orkuskiptum í flugi. Við vitum líka að loftbrúin hefur reynst vel í jafnréttismálum og skipt þar miklu máli. Við höfum gerst aðilar að alþjóðlegri viljayfirlýsingu um orkuskipti í milliþungum og þungum ökutækjum. Viljayfirlýsingin er sannarlega ekki skuldbindandi en felur í sér að sett verði metnaðarfull markmið í málaflokknum ásamt þátttöku í samstarfi og upplýsingamiðlun sem tengjast þessum orkuskiptum.

Þrjú sveitarfélög hafa svo undirritað sérstakt samkomulag á grundvelli rammasamnings ríkis og sveitarfélaga um uppbyggingu húsnæðis og þar verður að gera betur,

auðvitað að ná niður verðbólguvöxtum þar sem það skiptir uppbyggingaraðilar líka miklu máli, sérstaklega þá sem eru að byggja leiguíbúðir til langs tíma, að þeir geti

stofnframlagshafar treysta sér síðan í. Við þurfum að átta okkur á því að þetta eru í raun og veru viðfangsefni sem hanga saman. Ríkið hefur náð að gera rammasamkomulag við Reykjavíkurborg sem hefur af myndarskap komið að þeirri áætlun. Önnur sveitarfélög hafa gert það í takmarkaðri mæli, Mýrdalshreppur annars vegar og Húnaþing vestra Ég vænti þess að fleiri sveitarfélög komi þarna um borð vegna þess að það þarf sannarlega að gera betur á framboðshliðinni í því að sinna þessum mikilvæga þætti, ekki bara í uppbyggingu samfélags heldur líka í stjórnun efnahagsmála.

svarið. Gera betur á framboðshliðinni — það eru lykilorð í þessu svari. Ég vil halda því fram að ríkisstjórnin sé einfaldlega ekki að gera nóg,

Við leggjum fyrst og fremst áherslu á það í okkar sýn að styðja við framboðshliðina. Við viljum gera fleiri samninga við sveitarfélög um uppbyggingu húsnæðis. Nú hafa þessi þrjú skrifað undir og við viljum fjölga þeim. En til framtíðar litið er t.d. verið að vinna á vettvangi velferðarnefndar að húsnæðisstefnu fyrir landið til næstu 15 ára ásamt fimm ára aðgerðaáætlun og það skiptir máli að við séum með sameiginlega framtíðarsýn og að þingið komi að því með myndarlegum hætti. Það eru fleiri mál til umfjöllunar á þinginu, frumvarp með breytingum á húsaleigulögum, frumvarp sem snýr að heimildum sveitarfélaga til að setja tímabundnar uppbyggingarheimildir og ég nefni líka aðgerðir í tengslum við gerð langtímakjarasamninga á almennum vinnumarkaði sem miða að þessu, áframhaldandi uppbyggingu íbúðarhúsnæðis, allt að 1.000 íbúðir á ári sem við ræddum hér með 7–9 milljarða stofnframlögum til viðbótar við hlutdeildarlánin. Þetta eru fjölþættar aðgerðir sem koma víða við enda held ég að þetta sé viðfangsefni af þeirri stærðargráðu að það verði ekki leyst með einu svari.

í framkvæmd verður lítið um árangur. Það er alveg ljóst að í núverandi umhverfi, þar sem vaxtakostnaður er eins hár og hann er, er kostnaður uppbyggingarverkefna oft mjög framhlaðinn. Það eru því engar forsendur fyrir verktaka til að fara af stað í verkefnin.

styrkja tæknilega grunninnviði. Forseti. Við þurfum ekki vinnuhópa til að búa til tillögur. Tillögur sem ekki komast til framkvæmda eru fullkomlega gagnslausar til annars en að þykjast. Hyggst ráðherra veita stofnunum eins og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun fjármagn til að koma tillögum í framkvæmd?

forseti. Þetta var bæði umfangsmikil og fjölbreytt fyrirspurn. Ég treysti því að hv. þingmaður haldi þessum punktum til haga svo að við getum botnað þá með öðrum hætti ef mér endist ekki tími til að klára það allt hér. Það eru nokkur atriði sem ég vil tala um sem varða stóru myndina. Það er alveg ljóst að þetta samspil hagstjórnar og húsnæðismarkaðar er mjög mikilvægt. En á sama tíma og við viljum ekki að hitinn á hagkerfinu sé umfram getu viljum við heldur ekki að það hlaðist upp

Þetta eru auðvitað bara einhverjar heildartölur til að setja þetta í aðeins stærra samhengi en þetta þýðir að við þurfum að byggja sem nemur Kópavogi og Garðabæ á næstu fimm árum, bara svona til að við áttum okkur á umfanginu, og gera það svo aftur fimm árum eftir það. Ísland er kröftugt samfélag sem er að vaxa og við getum þetta. En við þurfum sannarlega, eins og hv. þingmaður bendir á, að hafa augun opin gagnvart öllum valkostunum

þá er svarið ekki bara eitt heldur mjög mörg. Ég þakka hv. þingmanni fyrir að leggja sínar hugmyndir hér á vogarskálarnar.

Ef helmingur þess fólks sem býr á höfuðborgarsvæðinu tapar einum klukkutíma á dag í umferðinni tekur það sex daga að fylla heila mannsævi, heil mannsævi sem er eytt í að bíða á rauðu ljósi eða eftir strætó. Ég spyr því hæstv. ráðherra: Stendur til að fjármagna Strætó svo að sómi sé að?

fjölbreytni í ferðamáta til þess bæði að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda en ekki síður að bæta lífsgæði íbúa. Það var veitt aukafjárveiting til Strætó vegna Covid en það er rétt að framlög hafa ekki hækkað í samræmi við verðlag.

að freista þess að draga úr verðbólgu með ábyrgum ríkisfjármálum, það er stóra verkefnið, ekki síst til að skapa betri skilyrði fyrir uppbyggingu.

Í þeirri áætlun birtist forgangsröðun ríkisstjórnarinnar þar sem lögð er áhersla á þau fjölmörgu verkefni sem talið er brýnast að ráðast í við uppbyggingu hinna ýmsu innviða samfélagsins á tímabilinu.

Næg eru verkefnin en það má sjá að ríkisstjórninni sé full alvara með að vinna áfram að uppbyggingu öruggra innviða til að mæta þjónustu og þörfum almennings og atvinnulífs sem stuðlar að sjálfbærri þróun byggða í sveitarfélögum um allt land.

Það er vel og vonandi kemst sú áætlun fljótt og vel til framkvæmda. Nýframkvæmdir í samgöngum hafa verið sem aldrei fyrr í tíð núverandi ríkisstjórnar og það styttist t.d. í að hringvegur um Vestfirði, svo að eitthvað sé nefnt, fari að nálgast nútímann.

Stærsta skuldin er þó í þjóðvegakerfinu. Það er ljóst að álag á vegi landsins hefur vaxið hratt á undanförnum árum, bæði vegna mikils vaxtar í ferðaþjónustu en líka vegna aukningar í umferð mjög þungra ökutækja. Ráðuneytið er mjög meðvitað um mikla þörf á vetrarþjónustu um allt land. Vegagerðin hefur verið að endurskoða þjónustureglur um vetrarþjónustu og sú vinna er á lokametrunum. Í fjármálaáætlun leggjum við til aukin framlög til vetrarþjónustu en sú þjónusta er í eðli sínu mjög sveiflukennd enda mjög háð veðri og vindum

Reykjavíkurborg höfðaði mál gegn ríkinu fyrir að standa ekki við framlag til borgarinnar varðandi grunnskólabörn og börn af erlendum uppruna;

var þar annars vegar verið að huga að því að bæta og einfalda regluverk jöfnunarsjóðs í heild með því að auka gagnsæi og forsendur vegna úthlutana úr sjóðnum o.s.frv. og stuðla að betra samspili, getum við sagt, milli mismunandi framlaga; koma í veg fyrir það sem kallað er yfirjöfnun og gæta þar með að grundvallarhlutverki Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem er að jafna stöðu sveitarfélaga með lægri tekjur þannig að allir íbúar landsins fái notið sams konar þjónustu frá sínu sveitarfélagi sama hvar þeir búa. Það hefur hins vegar verið ágreiningur um afmarkaða þætti þessa frumvarps, m.a. hvað varðar niðurfellingu framlaga úr jöfnunarsjóði til sveitarfélaga sem ekki nýta að fullu lögbundna tekjustofna sína. Einnig hefur verið rætt um sjónarmið sem lúta að sérstöðu höfuðborgarinnar o.s.frv. En mér finnst rétt að kanna hvort

Það skekkir niðurstöðunni verulega. Mér finnst það því bara sanngjarnt að þetta frumvarp nái fram að ganga. En þetta átti að fara í gegn á þessu þingi. Og maður veltir fyrir sér, af því að hæstv. ráðherra nefnir hér að þetta sé hér inni í þinginu,

fyrir fjölmenningarsamfélag í vaxandi mæli, þar sem við viljum halda stöðu íslenskunnar til haga,

Lítur hæstv. ráðherra svo á að ofan á þá hlutfallstölu leggist síðan tekjur af þegar tilkynntum tafagjöldum á höfuðborgarsvæðinu, gjaldtöku af umferð um jarðgöng

er búið að loka þeirri umfjöllun þannig að ég hef ekki fengið til mín tillögur um það með hvaða hætti það yrði útfært. En ég geri ráð fyrir því eðli máls samkvæmt að það komi til umræðu

stöðugt. Ég minnist þess nú reyndar sjálf að ég sem þingmaður hafi tekið upp sérstaka umræðu við þáverandi samgönguráðherra um fjármögnun samgönguinnviða því að það er stöðugt umræðuefni. En nú hefur verið sett á laggirnar sérstök vinnustofa í samvinnu fjármála-, innviða- og forsætisráðuneytis sem fjallar um fjármögnun samgönguinnviða og ekki bara þeirra innviða sem hv. þingmaður nefnir hér heldur ekki síður jarðganga og sértækra viðfangsefna og verkefna sem falla fyrir utan samgönguáætlun. Hv. þingmaður spyr sérstaklega um afstöðu mína til samgönguáætlunar eins og hún liggur fyrir þinginu.

þegar mælt var fyrir áætluninni á sínum tíma. Ég nefni til að mynda þá staðreynd að við erum að horfast í augu við endurheimt malarvega í Dölum vegna þess hversu mikið álag hefur verið af þungaumferð á því svæði. Það eru auðvitað í áætluninni aukin framlög til viðhalds og til tengivega og til Skógarstrandarvegar sem ættu að nýtast vel á Vesturlandi og skipta miklu máli fyrir hringumferð á því svæði.

afstöðu ráðherrans til þeirra breytinga sem voru gerðar á endurgreiðslu virðisaukaskatts við nýbyggingu íbúðarhúsnæðis.

af lykilþáttum þeirra hvata sem nýttir hafa verið í þeim efnum um áratugi og endurgreiðsluhlutfallið hefur aldrei verið lægra en það er nú. Ég spyr um afstöðu til þess. Ég spyr sömuleiðis hvort það liggi fyrir, í þeim upplýsingum sem nú liggja fyrir hjá ráðherra í tengslum við endurskoðun samgöngusáttmálans, tímalína varðandi það hvenær ríkissjóður sér fram á að fara að leggja til fjármuni til reksturs borgarlínu.

Framboðshliðin er vandamálið og við erum að glíma við það að til séu byggingarhæfar lóðir þar sem eftirspurnin er mest. Eftirspurnin hefur ekki gefið eftir og vextir hafa mikil áhrif á greiðslugetu. Með því að afturkalla það værum við einkum að hafa áhrif á eftirspurnarhliðina frekar en framboðshliðina og meðan vextir eru háir verður það til að draga úr vilja verktaka til að fara af stað.

stuðla að endursamningu um þessar áætlanir, sem ég geri frekar ráð fyrir að hún geri, og þá hvernig og hvernig sér hún fyrir sér að þær verði efldar?

Eins og hv. þingmaður gerir ráð fyrir í sinni fyrirspurn er ég þeirrar skoðunar að það skipti mjög miklu máli að viðhalda og efla sóknaráætlanir.

Það kemur raunar fram í stjórnarsáttmálanum að unnið verði að eflingu sóknaráætlananna. Það á eftir að útfæra nánar hvert framlag ríkisins verður á árinu 2025 en við gætum séð fyrir okkur að fjölga þessum verkefnum

Sóknaráætlanir eru í grunninn mjög mikilvægur þáttur í nærsamfélaginu, uppbyggingu þess og lýðræðisnálgun. Það að byggja á forgangsröðun heimafólks og þeirra áherslum

Ég tek undir með hæstv. ráðherra, sóknaráætlanirnar skipta mjög miklu máli í hverjum landshluta og fyrir nærsamfélagið. Ég fagna þeim orðum hæstv. ráðherra að efla eigi frumkvæði heimamanna

fyrir utan það að mér hafa alltaf fundist sóknaráætlanir, rétt eins og byggðaáætlun og fleiri slík viðfangsefni, góð dæmi um það hvernig tiltölulega lágar upphæðir geta skipt ótrúlega miklu máli í nærsamfélagsverkefnum

fyrir hennar framsögu. Ég vil nota þetta tækifæri, af því að ég hef ekki verið í beinu samtali við hæstv. ráðherra fyrr, ekki síðan hún kom aftur úr veikindum — ég vil óska henni alls hins besta, gott að sjá hana, og til hamingju með nýtt ráðuneyti. Það er tvennt sem ég velti sérstaklega fyrir mér. Ég hlýddi á framsögu hæstv. ráðherra og hún veltir hér mörgu upp enda ráðuneyti hennar yfirgripsmikið eins og fram hefur komið.

þannig að foreldrar sem eru miklu meira en aflögufærir til að næra sín börn — að það sé í raun tekið tillit til þess þannig að þau standi ekki alveg jafnfætis þeim sem ekki eiga fyrir mat á diskinn?

aðgerðar, í þágu þess að draga úr fátækt barna sem sveitarfélögin, ríkið og aðilar vinnumarkaðarins, verkalýðshreyfingin, lögðu mikla áherslu á núna, var sú ákvörðun tekin í kjarasamningum að hafa þetta algilda aðgerð sem næði til allra skólabarna óháð efnahag. Sjálf tel ég að það hafi verið rétt niðurstaða. Ég tel að það hafi verið rétt niðurstaða vegna þess að skólamáltíðir eiga að mínu mati að vera hluti af jöfnunarinnviðum samfélagsins sem tryggir sambærilegt aðgengi að slíkri grunnþjónustu fyrir öll börn. Mér fyndist það

aðra þjónustu eins og til að mynda grunnskólaþjónustu eða sjúkrahúsþjónustu eða eitthvað annað sem við ræðum hér. Ég tel að þetta sé ekki gott dæmi um þjónustu sem ætti að vera tekjutengd. Ég tel að þetta sé dæmi um þjónustu sem þurfi að vera óháð efnahag og standa öllum til boða.

efnahags var það ekki bara vegna þess að fjármuni skorti á heimilinu heldur stundum vegna forgangsröðunarinnar. Þetta snýst líka um það að öll börn njóti þess og treysti því að samfélagið tryggi þeim mat án endurgjalds.

að mismuna ekki þegnunum vegna efnahags og það er ekki hægt að tala um að verið sé að mismuna vegna efnahags þegar það eru eingöngu mjög vel efnaðir foreldrar sem hafa haft ráð á því að borga skólamáltíðir fyrir börnin sín. En ég ætla að snúa mér að hinum liðnum sem er húsnæðisliðurinn í vísitölunni, sem er verðbólgan. Ég vil gera að umtalsefni yfirlýsingar sérfræðinga um það að með því að taka húsnæðisliðinn út úr vísitölunni gætum við strax höggvið stórt skarð

kollegar mínir sem hafa fjallað um þessi mál tel ég fulla ástæðu til að skoða þessa ábendingu hv. þingmanns. Raunar hefur þetta verið í umræðunni um nokkurt skeið.

og heyrir ekki undir mitt ráðuneyti, þær ákvarðanir og þær ráðstafanir. En ég tek undir með hv. þingmanni að þetta er eitt af því sem þarf að skoða og þá í stærra samhengi.

Frú forseti. Ég vil þakka hæstv. ráðherra yfirferðina í þessari umræðu og kannski sérstaklega fyrir það að draga fram hve málaflokkar samgöngu og skipulags skipta miklu máli varðandi það hvernig við tökumst á við loftslagsvandann en skipta líka máli upp á það að við byggjum upp gott og skemmtilegt samfélag. Það skiptir því máli að hér sé vel haldið á

árið 2029. Þetta slefar rétt svo upp í 21% markmiðið samkvæmt aðgerðaáætluninni sem er nú þegar orðin löngu úrelt, fjögurra ára gömul aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. Er þetta raunverulega markmiðið? Er virkilega stefnt að því að uppfylla bara

Þetta er eitthvað fyrir ráðuneytið til að skoða. Ég er ekki með neitt fyrir framan mig til að leggja mat á það hverju sætir eða hvor talan sé réttari eða hvað. En ég get

að við munum ekki ná markmiðum í loftslagsmálum nema við drögum verulega úr losun í umferð. Borgarlína er þar alger forsenda. Ég tel að við þurfum að leggja vaxandi áherslu á almenningssamgöngur og þann lífsstíl að við getum bæði unnið og notið samvista við vini og vandamenn án þess að þurfa að reiða okkur á einkabílinn. Ég held að það skipti mjög miklu máli, ekki vegna þess að það sé fórn heldur vegna þess að það leiði okkur inn í betra, blómlegra og skemmtilegra samfélag.

horfið frá því sem var miklu meira tíðkað hér áður fyrr, sem eru vöruflutningar á sjó. Við erum nánast með alla þungaflutninga á landi, sem er bæði aukið álag á vegina en ekki síður mjög stórt loftslagsmál.

þeirri þróun við? Tölurnar eru bara að stefna í vitlausa átt. Ekki nóg með að markmiðin gangi ekki nógu langt heldur er ekkert sem bendir til þess að við séum að stefna í átt að þeim. Varðandi aukið framlag til betri samgangna, sem er nefnt í áætluninni, langar mig að spyrja: Er þetta raunverulegt aukið umfang verkefnisins eða er þetta bókhaldsfærsla til að koma til móts við að ekki hefur náðst að semja um flýtigjöld? Svo langar mig bara að vekja athygli ráðherrans á frábærum umsögnum sem komu inn við samgönguáætlun frá ungmennaráði Akureyrarbæjar og ráðgjafarhópi umboðsmanns barna um almenningssamgöngur. Það sem þau segja í grunninn er: (Forseti hringir.) Ríki og sveitarfélög mega ekki karpa um fjármögnun á grunninnviðum sem ungmennum eru nauðsynlegir til að geta notið samfélagsins til fulls.

Virðulegi forseti. Að hluta til erum við að tala um aukningu á losun í umferð vegna vaxtar í ferðaþjónustu; þetta er eitthvað sem spilar alltaf saman. Mér er minnisstætt eftir efnahagshrunið þegar við náðum verulegum árangri í loftslagsmálum, fyrst og fremst vegna þess að hagkerfið dróst saman.

að beina sjónum að svokölluðu innviðagjaldi eða byggingarréttargjaldi sem mörg sveitarfélög hafa farið að leggja á lóðir og lendur.

og það vantar skóla en það vantar leikskóla, það vantar þjónustu við fatlaða og þjónustu við aldraða. Bara sem dæmi: Í sveitarfélagi sem þarf að byggja 7.500 íbúðir á næstu 10–15 árum þarf að byggja fimm grunnskóla og tíu leikskóla.

Við vitum að byggingarréttargjald, eða innviðagjald, mun hækka íbúðaverð. Getum við með einhverjum hætti nálgast þetta á annan hátt þannig að sveitarfélög þurfi ekki að fara í mjög dýrar lántökur eða leggja á þetta svokallaða innviðagjald? Það er í sjálfu sér

Þau hafa ákveðið sjálf hvernig þau leggja þessi gjöld á og það er engin sérstök umgjörð sem er miðlæg eða sem er til um þetta. Það er hins vegar verið að safna upplýsingum frá sveitarfélögum um framkvæmdina vegna þess ákalls sem kemur fram í spurningu hv. þingmanns, um samræmingu og skýrari reglur. Mér er sagt í mínu ráðuneyti að þetta komi vonandi til kasta þingsins á næsta ári þegar upplýsingarnar liggja betur fyrir.

uppbyggingaráform og í hvaða röð hlutirnir gerast og hvenær tekjurnar koma inn og hvenær innviðirnir geta orðið til o.s.frv., að mér er kunnugt um að þetta er gert með alveg ótrúlega mismunandi hætti í löndunum í kringum okkur.

og aðra innviði áður en byggingin hefst til þess að geta tryggt að hverfið fari í gang af fullum krafti strax.

umhugsunarefni í þessu samhengi öllu þegar við erum í þessum línudansi með uppbyggingu húsnæðis á landsvísu og samspil við efnahagsmálin. Stutta svarið við spurningu hv. þingmanns er: Já, það er verið að skoða þetta og markmiðið er að leggja til

Það gætu einhverjir sagt að það væri lúxusvandamál en það getur snúist svo hratt í höndunum á forystu slíkra sveitarfélaga að erfitt verði að ráða við það. það. Auðvitað væri hægt að sjá fyrir sér að hægt verði að skilgreina hvaða kostnaðarliðum í innviðum sveitarfélagagjaldið ætti að standa undir, að það væri skilgreint með markvissum hætti. Hv. þingmaður varpar hér fram róttækri hugmynd og ég hvet hann til að leyfa hennar að spíra.

Virðulegi forseti! Undir mig og mitt ráðuneyti heyra tvö málefnasvið, málefnasvið 15 um orkumál og málefnasvið 17 um umhverfismál. Hvað snertir málefnasvið um orkumál er ljóst að megináhersla ráðuneytisins til næstu fimm ára mun snúast um þrennt; aukna orkuöflun, orkuskipti og skilvirkan raforkumarkað. Ríkisstjórnin hefur ákveðið að bregðast við þessum áskorunum með því að leggja til 500 millj. kr. hækkun árlegra útgjaldaheimilda til orkumála og orkuskipta. Fjármagn til orkuskipta hefur verið umtalsvert á undanförnum árum og var í formi skattalegra ívilnana til kaupa á hreinorkuökutækjum. Námu þessar ívilnanir um 13 milljörðum kr. árið 2023. Frá og með 2024 var ákveðið að hætta slíkum ívilnunum og flytja fjármagn af tekjuhlið yfir á gjaldahlið og veit beina styrki til kaupa á slíkum ökutækjum í gegnum Orkusjóð. Þannig nema fjárheimildir á þessu ári og því næsta 7,5 milljörðum kr. og lækka síðan í 5 milljarða kr. á ári frá og með 2026. Af þessu er ljóst að fjármagn til orkuskipta er að lækka.

Einnig er svokallað aflaukningarfrumvarp orðið að lögum sem gefur kost á 300–500 MW aflaukningu virkjana á næstu árum. Unnið er að regluverki og frumvarpi um vindorku, regluverki um rammaáætlun, regluverki í tengslum við raforkumarkað, aukið raforkueftirlit, aukið raforkuöryggi, leiðir til að jafna orkukostnað á landsvísu, uppfærslu jarðvarmamats sem og ýmsum öðrum verkefnum er miðað að því að einfalda ferla og að ýmislegu öðru regluverki hvað orkumál varðar. Einnig er í sífelldri skoðun nýting fjármuna úr Orkusjóði til verkefna sem skili hvað mestum árangri til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og vinna þannig að markmiðum og skuldbindingum Íslands í loftslagsmálum. Hvað snertir umhverfismál og minjavernd snýst megináhersla ráðuneytisins um fernt; eflingu loftslagsaðgerða og aðlögunar vegna áhrifa loftslagsbreytinga; vernd íslenskrar náttúru, líffræðilega fjölbreytni og menningarminjar, eflingu forvarna vegna náttúruvár og eflingu hringrásarhagkerfisins og umhverfisgæða. Hvað öll þessi áhersluatriði snertir verður samhliða lögð áhersla á eflingu vöktunar og rannsókna á þessum sviðum sem undirstöðu upplýstrar ákvarðanatöku. Ef frá eru taldar breytingar á framsetningu útgjaldaheimilda hvað snertir ráðstöfun losunarheimilda í flugi og auknar sértekjur Endurvinnslunnar og Úrvinnslusjóðs munu raunfjárheimildir málefnasviðsins fara hækkandi.

Hvað náttúru- og minjavernd snertir hefur verið unnið að því að auka sértekjur þjóðgarða og friðlýstra svæða sem þegar hefur skilað góðum árangri og er frekari vinna í gangi á því sviði. Einnig er unnið að mikilvægri stefnumótun um líffræðilega fjölbreytni sem og að mögulegri stofnun þjóðgarða á sunnanverðum Vestfjörðum og á Langanesi. Einnig var unnin skýrsla um stöðu, áskoranir og tækifæri í minjavernd ásamt tillögum að úrbótum og er vinna við þær aðgerðir hafin. Mikil vinna hefur verið í gangi á sviði náttúrvár er snýr að því að uppfylla markmið um að ljúka uppbyggingu varnarmannvirkja. Þá hafa eldsumbrotin á Reykjanesi verið umfangsmikil. Unnin var skýrsla um náttúruvá á grunni þingsályktunartillögu sem felur í sér fjölmargar aðgerðir sem vinna þarf að á næstu árum og ber þar hæst mikilvægi þess að móta heildstæða stefnu um náttúruvá.

Það er kannski ekki alveg gott að gera sér grein fyrir því, hvað varðar seinni málaflokkinn, hvort um aukningu sé að ræða. Mér sýnist ekki en hæstv. ráðherra getur væntanlega farið betur yfir það. Mig langar að nýta þetta tækifæri til að spyrja hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra út í það hvenær uppfærð aðgerðaáætlun í loftslagsmálum lítur dagsins ljós. Hún er náttúrlega algjört lykiltæki til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda hér á landi samkvæmt skuldbindingum okkar sem eru þó nokkrar, sem sagt skuldbindingar sem við þurfum sjálf hér á landi. Ég á von á því að það þurfi að ræða þá aðgerðaáætlun og þær aðgerðir ítarlega hér á Alþingi þegar þar að kemur. En eins og við vitum, og höfum svo sem rætt hér í umfjöllun um

og einhvern veginn verða þessar áætlanir að spila saman. Mig fýsir að vita hvenær við sjáum aðgerðaáætlun sem sýnir okkur að hægt sé að ná markmiðunum um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda fyrir 2030 og svo kolefnishlutleysið sem við höfum sett okkur markmið um fyrir 2040. Ég ætla að nýta fyrri spurninguna mína í þetta.

Svo að það sé bara sagt þá var það nokkur áskorun vegna þess að stjórnvöld hafa almennt ekki unnið með atvinnulífinu og öðrum hagaðilum eins og við höfum gert þarna. Aðrar þjóðir sem við berum okkur saman við hafa lengri reynslu í því.

kannski ekki alveg sanngjarnt en of gott til að láta það sleppa. Hins vegar er það þannig að eins og við vitum, og þurfum kannski ekki að fara nánar yfir í þessari andsvarasessjón, er þessi aðgerðaáætlun algjört lykiltæki svo að hægt sé að vinna eftir tímasettum og tölusettum markmiðum í því að losa minna, draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Það er líka markmið, eins og hæstv. ráðherra fór yfir hér, að auka orkuöflun. Það er í sjálfu sér gott til þeirrar starfsemi sem við viljum að slík orkuöflun fari í, t.d. til orkuskiptanna. En mig langar til að halda áfram að spyrja hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra hér í þessum sal að því hvernig hann og hvernig stjórnvöld ætli að tryggja að orkan sem aflað er fari til þeirra verkefna sem við viljum hafa í forgangi, hvort heldur það eru orkuskipti eða græn atvinnustarfsemi.

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra fyrir að fara yfir þessi málefni sem undir hann heyra; þau eru heilmörg og gríðarlega mikilvæg.

sem fjalla um sérstaka jöfnun á dreifingu raforku. Nú er það svo að bæði Rarik og Orkubú Vestfjarða hafa sérstaka heimild til að hafa mismunandi gjaldskrá á dreifingu á raforku í dreifbýli. Það gengur bara ekkert og hefur ekki gengið í öll þessi ár sem þessi sérstöku lög hafa lifað að jafna þennan orkukostnað.

en það er svo mikilvægt að við göngum að sama borði. Það er mjög mismunandi hvar á landinu við erum og líka hvaða orkugjafa við notum til húshitunar, hvort það er raforka eða

Ástæðan fyrir því, ef við ætlum að draga þetta saman með einföldum hætti, að orkuverð er að hækka er ekki bara dreifing og slíkur kostnaður heldur bara sú að það er minna til. Það er bara orðinn orkuskortur.

leita að jarðhita og sömuleiðis að það sem er í nýtingarflokki verði nýtt. Það mun nýtast öllum og ekki síst hinum dreifðu byggðum.

og okkur gengur ekkert að greiða hana niður. Það er alveg rétt, sem hæstv. ráðherra bendir á, að við erum með misjafna orkugjafa og erum að nota jarðefniseldsneyti á Vestfjörðum í allt of miklum mæli. Það fer aðallega í að kynda fjarvarmaveiturnar.

sem er gríðarlega mikilvægt. Við erum með jöfnun á svo mörgum sviðum en við verðum að ná jöfnun í þessu líka. Síðan er eilítil spurning í lokin: Hvar stendur þjóðgarðurinn

sem einfaldar styrkveitingar, sem er mest notað á landsbyggðinni til að nýta orkuna betur. En bara til að svara spurningunni: Auðvitað eru menn ávallt í því að reyna að jafna þennan kostnað en við verðum auðvitað að fara í rót vandans. Eitt er að það vantar meiri græna orku. Annað er það að þetta regluverk er orðið alveg gríðarlega flókið og stundum vegur það gegn markmiðum sínum.

Hver er tilgangurinn með lögum um raforkuviðskipti yfir landamæri þegar við stundum ekki raforkuviðskipti yfir landamæri? Af hverju erum við með regluverk í íslenskri löggjöf um raforkuviðskipti yfir landamæri þegar við seljum ekki raforku yfir landamæri? Það gera Norðmenn vissulega en við gerum það ekki.

Þess vegna kaupa menn upprunavottorð. Það er alveg rétt hjá hv. þingmanni; þetta eru ekki neinir vitleysingar, þeir eru að nota oft og tíðum orku frá jarðefnaeldsneyti en kaupa upprunavottorð til þess að ýta undir græna orkuöflun.

Í kafla 17 er markmið um samdrátt í samfélagslosun gróðurhúsalofttegunda. Það vekur athygli að það virðist vera miðað við það markmið sem áætlað er að verði hlutdeild Íslands í sameiginlegu samdráttarmarkmiði Íslands og Evrópusambandsins. Það markmið þýðir að væntanlega komi í hlut Íslands 41% samdráttur á samfélagslosun. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra í tilefni af þessu hvort loforð stjórnarsáttmálans um 55% samdrátt á þessu sama sviði

Í þessari markmiðatöflu kemur líka fram að staða samfélagslosunar sé sú að árið 2023, þótt reyndar séu þetta tölur frá 2022, hafi verið kominn fram 11% samdráttur í losun í þessum geira. Viðmiðið sem stefnt er að árið 2025 sé hins vegar 22% samdráttur. Þessi 11% sem þarna þurfa að nást samkvæmt þessari áætlun á næsta ári eru svona 300.000 tonn af CO2-ígildum.

þá öðlist sem allra flestir skilning á því hvað þarna er á ferðinni því það verður auðvitað að segjast eins og er að þetta er nokkuð flókið. Ég

Frú forseti. Ég veit ekki hvort hæstv. ráðherra átti sig alveg á skalanum sem við erum að tala um. Það að draga úr samfélagslosun um þessi 11% sem segir í áætlun ríkisstjórnarinnar að þau ætli að gera á næsta ári ári er þrefalt það sem þessi ríkisstjórn hefur gert frá árinu 2017 þegar hún tók við. Það kallar á stórátak. Þetta jafngildir því að taka hálfan bílaflotann, helminginn af þeim fólksbílum sem eru knúnir jarðefnaeldsneyti af götunum á næsta ári. Ég sé ekki aðgerðir fjármagnaðar á næsta ári sem standa undir þessu. Það að vísa eitthvað óljóst í orkuskipti dugar mér ekki, ég vil fá skýrari svör. Ég vil bara að minna ráðherrann á að í hinni ágætu rammagrein um stuðning við loftslagsmál er sýnt myndrænt fram á að framlög til málaflokksins hafa aukist á síðustu árum vegna kaupvilja almennings. (Forseti hringir.) Þau hafa hrunið á síðustu tveimur árum og það á að halda þeim flötum á tímabili fjármálaáætlunar.

að þegar kemur að orkuskiptunum þá erum við að gera nákvæmlega það sama eins og þegar við fórum í hitaveituvæðinguna. Við erum að niðurgreiða meðan við erum að fara úr jarðefnaeldsneyti yfir í græna íslenska orku. En það er alltaf tímabundið.

Þannig að það er alveg ljóst að það er ekki hugmyndin að vera með ívilnanir eða styrki til rafbílakaupa til allrar framtíðar. En við þurfum bara að skoða þetta sem hv. þingmaður vísaði til.

Á síðasta kjörtímabili var hringrásarhagkerfið sérstakt áherslumál þáverandi hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra eins og það hét þá. Hringrásarhagkerfi er hagkerfi þar sem vörur, hlutir og efni halda verðmæti sínu og notagildi eins lengi og mögulegt er. Það er vissulega rétt að neyslumenning samtímans og hið línulega hagkerfi auka hagvöxt í heiminum en ýtir jafnframt undir framleiðslu á vörum sem endast skemur sem veldur meiri ásókn í auðlindir. Við höfum gengið um of á gæðin. Ásókn í auðlindir er nærri tvöfalt meiri en mögulegt er að standa undir með sjálfbærum hætti og afleiðingarnar eru m.a. hnignun lífríkis og neikvæð loftslagsáhrif, en vernd og endurheimt lífríkisins og aðgerðir gegn loftslagsáhrifum eru einnig á málefnasviði hæstv. ráðherra. Hringrásarhagkerfið eykur hagsæld, fjölgar störfum og eykur lífsgæði. Með því að styðja við það er hægt að stuðla að sjálfbærni, standa vörð um takmarkaðar auðlindir jarðar og draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Að auki sýna fjölmargar rannsóknir að hringrásarhagkerfinu fylgja jákvæð áhrif á efnahagslífið, aukin landsframleiðsla og meiri samkeppnishæfni hagkerfisins. Þannig má búast við að ný störf skapist í tengslum við viðgerðarþjónustu, endurvinnslu og aðra meðhöndlun úrgangs, nýsköpun, með hugviti og hönnun, allt með eflingu hringrásarhagkerfisins. Þá er líklegt að fleiri störf verði til en hverfi samkvæmt greiningu sem gerð var á vinnumarkaðsáhrifum þess að Evrópa skipti úr línulegu hagkerfi yfir í hringrásarhagkerfi. Mig langar því að spyrja hæstv. ráðherra hvort hann sjái fyrir sér að hið opinbera ætti með markvissum aðgerðum, til að mynda í formi ívilnana, að hvetja til þess að neytendur nýti sér viðgerðarþjónustu í auknum mæli í anda hringrásarhagkerfisins.

frá því í febrúar á síðasta ári, var mat lagt á aðgerð nr. 19 í stefnu umhverfis- og auðlindaráðherra í úrgangsmálum frá árinu 2021 sem ber heitið Í átt að hringrásarhagkerfi. Aðgerðin fjallar um eflingu viðgerða og viðhaldsþjónustu. Mat starfshóps hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra var, með leyfi forseta, að ekki væri rétt að afnema virðisaukaskatt af vinnu við viðgerðir og viðhald á húsgögnum, raf- og rafeindatækjum o.fl. Það þótti ekki heldur rétt að veita einstaklingum heimild við skattskil til að draga frá tekjum helming kostnaðar við keypta vinnu við viðgerðir eða viðhald stórra heimilistækja. Í ljósi þessa langar mig að spyrja hæstv. ráðherra hvort frekari vinna sé í gangi á vettvangi Stjórnarráðsins við að ná fram markmiðum aðgerðarinnar

má að orkuskiptin til 2030, utan rafbílavæðingar og nýrrar raforkuvinnslu, muni kosta 114–162 milljarða kr. og ekki ólíklegt að um þriðjungur þess þurfi að koma frá ríkinu í formi styrkja eða 38–52 milljarðar. Samanlagt bendir allt til þess að ríkið þurfi að leggja fram yfir 100 milljarða til að ná eigin markmiðum í orkuskiptum en fjármálaáætlun hljóðar upp á 31 milljarð.

kemur að svona stórum skala þá verðum við að vera í alþjóðlegu samstarfi, sýnist mér, þegar kemur að því. Við höfum hér allt til þess og reyndar sögu líka en við skulum auðvitað horfast í augu við það að heimurinn er að eiga við þetta og það eru miklu stærri aðilar en við sem eru sem betur fer að fara í þessa hluti. Við njótum oft góðs af því og mikilvægt að við séum í þéttu samstarfi þegar kemur að þessu. Ég held að núna sé svolítið verkefnið að koma því skýrt til skila að það er hagkvæmara, mun hagkvæmara að vera á rafbílum heldur en á jarðefnaeldsneytisbílum. Það skiptir gríðarlega miklu máli. Það er mikilvægt að 50% skráningarnar okkar, sem eru bílaleigurnar, þær komi inn í það. Það er mjög erfitt ef ekki ómögulegt að ná þessum markmiðum nema það gerist með einhverjum hætti. Þetta er verkefni sem við höfum lagt áherslu á að reyna að vinna með þeim aðilum sem þurfa að framkvæma þetta og munum halda því áfram.

við höfum verið best í heimi á þeim tíma. En við þurfum að vera virkilega vakandi í þessu.

Það sem mig langar að spyrja hæstv. ráðherra að er varðandi markmið stjórnvalda um kolefnishlutleysi fyrir Ísland árið 2040. Það kemur fram í svari ráðherrans við fyrirspurn um um markmiðið að skilgreining á því hvað falli undir markmið stjórnvalda um kolefnishlutleysi liggi ekki fyrir og því sé ekki hægt að segja hver losun í tonnum koldíoxíðsígilda sé.

Ég segi bara hlutina eins og þeir eru vegna þess að það er þannig að menn eru að læra eitthvað nýtt á hverjum degi þegar kemur að þessum þáttum. Þess vegna segi ég bara frá því. Við erum að vinna mjög mikið af því vegna þess að margt orkar tvímælis í þessu og ég hef margar spurningar hvað þetta varðar og ég vil fá svör við þeim. Við erum að rannsaka hluti sem við höfum ekki rannsakað með þessum hætti áður, eins og aðrar þjóðir. Við erum ekkert ein í þessu. Þannig er það bara.

Ég verð að segja að ég er ekki á móti raforkuframleiðslu í neinni einustu mynd. Ég fagna því að það sé fólk sé með sólarsellur á húsinu og fjölskylda mín hefur það á Vestfjörðum.

þegar það semur reglur um raforkuviðskipti yfir landamæri, það er nokkuð ljóst, og krefst þess að við innleiðum þær. Það sem ég var að spyrja um varðandi markmiðið um kolefnishlutlaust Íslands er: Hver er staðan á vinnunni við það að fá þessar skilgreiningar?

hef margoft lýst því yfir. Hins vegar er það þannig að ef hv. þingmaður er fylgjandi því að hann fái að selja birtuorkuna sína sem hann er með á Vestfjörðum inn á kerfið þá er hann fylgjandi því að það sé markaður. Til þess er leikurinn gerður,

skal leggja árlegt gjald á allar brunatryggðar eignir, húseignir, sem nemur 0,3% af vátryggingaverðmæti. Árið 2002 innheimti ríkið 3,8 milljarða með þessu móti en setti einungis 2,7 milljarða í ofanflóðasjóð. Þannig hafa á síðasta áratug yfir 15 milljarðar yfir 15 milljarðar verið nýttir í almennan rekstur ríkissjóðs, peningar sem ættu að fara í að verja byggðir fyrir aur- og snjóflóðum. Ég veit það af samtölum mínum við fólk sem býr við þá hættu að þar geti fallið eða það jafnvel hefur fallið snjóflóð að sú óvissa sem skapast vegna tafa á framkvæmdum við varnir hefur skelfileg áhrif á sálarlíf þeirra. Ætlar hæstv. ráðherra að beita sér fyrir því að það fjármagn sem innheimt er til varna gegn aur- og snjóflóðum skili sér í ofanflóðasjóð og að framkvæmdum við varnargarða verði flýtt

halda því áfram vegna þess að þetta er gríðarlega stór og mikilvægur málaflokkur sem varðar okkur öll þó að við búum ekki öll á þessum svæðum.

Frú forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið. Seinni spurning mín er frekar einföld: Hér liggur frammi fjármálaáætlun til ársins 2029. Við sem land meðal landa höfum sett okkur markmið um samdrátt í útblæstri til ársins 2030. Markmið eru eitt en áætlanir annað. Hvenær megum við reikna með að hæstv. ráðherra leggi fram uppfærða aðgerðaáætlun?

þeir hagaðilar vinni með þessum hætti. Aðrar þjóðir hafa meiri reynslu af því og það var líka búið að gera þetta þegar ég kom inn í ráðuneytið í þeim löndum sem við berum okkur saman við. Þannig að

Til skoðunar er að staðsetja stöðina sem myndi kosta 20–40 milljarða í Bergvík/Helguvík á Suðurnesjum. Orkan, heita vatnið og rafmagnið sem stöðin myndi framleiða er umtalsverð og hugmyndin er að nýta hana og staðsetja brennsluna í samræmi við það.

Ef hugmyndin hlýtur brautargengi er næsta skref að stofna undirbúningsfélag til að vinna frekari greiningar- og undirbúningsvinnu. Sorpa, Kalka, HS Orka og umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið hafa sýnt áhuga

leggja fram einhverja fjármuni til að þetta verkefni verði að veruleika?

Þegar ég kom inn í ráðuneytið þá fékk ég kynningu á skýrslu sem var búið að gera í tengslum við sambærilegt verkefni, en þetta er á vettvangi sveitarfélaganna, það eru sveitarfélögin sem bera ábyrgð á þessu.

að fara í svona verkefni. Ef svo er þá á ég nú ekki von á því að ráðuneyti hafi skúffufé til að setja í það. Hv. þingmaður nefndi þarna tölur sem eru mjög háar.

En guð láti gott á vita. Þessi grein vekur upp vonir og við skulum vona að þetta verði að veruleika. En ég mun ekki geta sagt á þessum tveimur mínútum hver aðkoma okkar verður eða ríkisvaldsins. Það er eitthvað sem þarf að setjast yfir þegar menn fara yfir málið með þessa skýrslu og aðrar sambærilegar til grundvallar.

og það felur í sér bruna og mengun en að fara að upplifa eitthvað sem heitir sorporkustöð er eitthvað sem fangar athygli mína, að við getum farið að nýta sorp til þess að búa til orku

Þau málefnasvið sem falla undir lögsögu matvælaráðherra eru fyrst og fremst málefnasvið nr. 12 og 13 og það útfærist á talmáli sem málefni landbúnaðar, sjávarútvegs og lagareldis. Verkefni fram undan í matvælaráðuneytinu byggja á markvissri stefnumótun síðustu ára. Lagt hefur verið upp úr því að skapa langtímasýn í kjarnagreinum matvælaframleiðslu. Í landbúnaði er stefnt að því að efla enn frekar fæðuöryggi, tryggja heilbrigði plantna og dýra, velferð þeirra sem og heilnæmi og öryggi matvæla. Áfram verður unnið að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda vegna landbúnaðar og auka bindingu. Markmiðið er að reyna að skapa skilyrði fyrir fjölbreyttari landbúnaðarframleiðslu með sjálfbæra landnýtingu og nýsköpun að leiðarljósi. Virðulegur forseti. Líkt og fram kemur í fjármálaáætlun skýrist breytingin á útgjaldaramma málefnasviðsins m.a. af raunbreytingum á framlögum vegna búvörusamninga í samræmi við ákvæði samninganna sem undirritaðir voru 2016 og gilda til ársins 2026. Fjárhæðirnar eru tilgreindar í samningnum en rétt er að geta þess að þær fjárhæðir taka breytingum þar sem þær fylgja verðlagi, þ.e. vísitölu neysluverðs, sem endurspeglast í fjárlögum hvers árs. Þar fyrir utan skýrist breytingin af almennum aðhaldsráðstöfunum á málefnasviði sem nema um 250 millj. kr. auk þess sem gert er ráð fyrir að niður falli samtals um 310 millj. kr. á tímabilinu vegna tímabundinna framlaga. Þar vegur þyngst niðurfelling á 200 millj. kr. tímabundnu framlagi til sérstakra aðgerða í landbúnaði sem kom inn vegna tillagna ráðuneytisstjórahóps sem skilaði sínum tillögum eins og við munum í lok árs 2023.

Gert er ráð fyrir að framlag til verkefnisins hækki í 378 millj. kr. á árinu 2025 og fari síðan upp í 478 millj. kr. frá og með 2027. Fjármagn er veitt vegna aðgerða til innleiðingar verndandi arfgerða í íslenska sauðfjárstofninn og er mikið kappsmál fyrir okkur öll að þau áform gangi sem best og ekki stendur á viðbrögðum. Það er skemmst frá því að segja að 86% sæðingastyrkja vegna sæðinga á vegum sauðfjársæðingastöðva á síðustu árum runnu til sæðinga með hrútum sem bera verndandi arfgerð gegn riðuveiki, svo dæmi sé tekið. Þetta er mikilvægur liður í vinnu við landsáætlun um riðuveikilaust Ísland þar sem horft er til innleiðingar verndandi arfgerða í íslenska sauðfjárstofninn. Í fjáraukalögum síðasta árs var gert ráð fyrir 58 millj. kr. framlagi á því ári til að mæta kostnaði við arfgerðargreiningar og ræktun og í núgildandi fjárlögum var gert ráð fyrir 110 millj. kr. framlagi til verkefnisins. Það er alveg ljóst að þessi vinna skiptir gríðarlega miklu máli fyrir íslenskan landbúnað og að fjárhagslegir hagsmunir ríkissjóðs eru miklir ef þessi áform ganga eftir og ekki síður fyrir bændur þar sem miklum fjármunum hefur verið varið í niðurskurð á sauðfé vegna riðusmita eins og við vitum svo vel. Áætlaður kostnaður verkefnisins er samtals um 608 millj. kr. á tímabilinu 2023–2029. Þá er gert ráð fyrir 100 millj. kr. tímabundnu framlagi til að auka getu Matís til að greiða fastan kostnað á móti fengnum styrkjum í erlendum samkeppnissjóðum. Fjármagn er tryggt til byggingar á jarðræktarmiðstöð fyrir Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri, í gegnum fjárlagalið 21. Markmiðið er að tryggja aðstöðu til tilraunakennslu og nýsköpunar í jarðrækt í samræmi við stefnu stjórnvalda varðandi fæðuöryggi. Áætluð verklok eru árið 2026. Aðrar breytingar á fjárheimildum málefnasviðsins skýrast fyrst og fremst af endurskoðaðri tekjuáætlun ríkisaðila með samsvarandi breytingum gjaldamegin, auk þess sem gert er ráð fyrir auknum fjárheimildum til loftslagsaðgerða í landbúnaði en loftslagsbreytingar af mannavöldum eru eins og við vitum ein helsta áskorunin í matvælaframleiðslu.

Meginmarkmið hennar er að 10% af landbúnaðarlandi á Íslandi verði komin með lífræna vottun árið 2040. Í áætluninni eru tilgreindar aðgerðir sem miða að því markmiði, m.a. um aðlögunar- og rekstrarstyrki, nýtingu lífræns úrgangs, rannsóknir, ráðgjöf og nýsköpun og markaðsstarf og fræðslu.

Er þá einkum horft til fjárfestingar- og tækjastyrkja og aðgerða sem snúa að fræðslu- og kynningarstarfi. Ég vænti þess að fá tillöguna formlega í hendur á næstunni og þá verður unnt að kynna hana formlega þannig að hún taki gildi og unnt verður að byrja að vinna að framgangi hennar. Virðulegur forseti. Áhættuþættir í lagareldi eru nokkrir; umhverfisáhrif, erfðablöndun og dýravelferð, en flestum er orðið kunnugt um strok, sjúkdóma og sníkjudýr sem plagað hafa greinina. Það er því mikilvægt að styrkja umgjörð og eftirlit hennar svo að hún hafi tækifæri til að vaxa á sjálfbæran hátt.

vegna metnaðarfullra áforma um auknar rannsóknir og eftirlit í lagareldi vegna þess frumvarps sem áður er nefnt og ég vænti að mæla fyrir á næstunni. Aukið eftirlit er mikilvægur þáttur í þeim breytingum sem við viljum sjá í greininni. Mannleg mistök eru meginástæða stroks og er skýrt kveðið á um hert eftirlit og viðurlög við því og það sama má segja um laxalús.

fyrst og fremst vegna aukinna framlaga til eflingar stjórnsýslu og eftirlits með fiskeldi eins og ég fór yfir. Sömuleiðis stendur til að efla hafrannsóknir og eftirlit með sjávarútvegi en samtals nemur hækkunin 700 millj. kr. til þessara verkefna á tímabilinu. Í fjárlögum yfirstandandi árs voru samtals 495 millj. kr. veittar til verkefnanna en gert er ráð fyrir að framlagið hækki um 350 millj. kr. á næsta ári og aftur um sömu fjárhæð á árinu 2026. Frá og með árinu 2026 er þannig ráðgert að veita tæplega 1.200 millj. kr. til að styrkja stjórnsýslu og eftirlit með fiskeldi og til að efla hafrannsóknir og eftirlit með sjávarútvegi. Í öðru lagi er gert ráð fyrir 248 millj. kr. hækkun á fjárheimild til fiskeldissjóðs á tímabilinu í tengslum við hækkun verðmætagjalds í sjókvíaeldi. Í þriðja lagi er gert ráð fyrir að veita 150 millj. kr. fjárheimild á árinu 2025 til tækjakaupa í nýtt hafrannsóknaskip sem er væntanlegt til landsins á haustmánuðum ef áætlanir ganga eftir. Á móti þessum auknu fjárheimildum er annars vegar gert ráð fyrir að 200 millj. kr. tímabundin fjárheimild til hvalatalningar falli niður á næsta ári. Hins vegar er gert ráð fyrir almennum aðhaldsráðstöfunum á málefnasviði sem nema um 403 millj. kr. á tímabilinu. Aðrar breytingar á fjárheimildum málefnasviðsins skýrast fyrst og fremst af endurskoðaðri tekjuáætlun ríkisaðila með samsvarandi breytingum gjaldamegin og niðurfellingu á fjárheimildum til tímabundinna verkefna. Sterkur sjávarútvegur og fiskeldi eru mikilvægir þættir í sjálfbærri matvælaframleiðsla á sama tíma og greinarnar eru mikilvægar atvinnu í landinu. Með því að skapa þessum burðargreinum skilyrði til aukinnar verðmætasköpunar með sjálfbæra nýtingu og vistkerfisnálgun að leiðarljósi sköpum við farsælli framtíð fyrir okkur.

Í þingmálaskrá var gert ráð fyrir frumvarpinu inn í þingið í mars en það gerðist ekki. Megum við eiga von á frumvarpinu áður en þingi lýkur fyrir sumarið? var margt jákvætt að finna í frumvarpsdrögunum, svo sem um upplýsingaöflun og gegnsæi. Er hæstv. núverandi matvælaráðherra ekki sammála því að skýra þurfi stjórnunar- og eignatengsl, líkt og lagt var til í frumvarpsdrögunum, og meta áhrif þeirra á hve stóran hluta kvótans einstök fyrirtæki megi fara með? Þar voru einnig hugmyndir um að öll viðskipti með aflaheimildir verði skráð og birt opinberlega og þannig verði séð hvernig aflaheimildir eru metnar til verðs. fagnaði áherslunum sem leggja átti á auknar hafrannsóknir og að vistkerfisnálgun verði beitt við ákvarðanatöku um nýjar nýtingarleiðir í sjó, einnig áherslunni á auðlindaákvæði í stjórnarskrá en það ákvæði verður þó að halda með skýrum orðum um tímabindingu og eðlilegu gjaldi. Í niðurstöðum vinnunnar um Auðlindina okkar var lagt til að veiðigjöld yrðu hækkuð. Í Gallup-könnun 2021 var niðurstaðan sú að 77% landsmanna vilja að útgerðin greiði markaðsgjald fyrir afnot af fiskimiðunum. Ég sé ekki í fjármálaáætluninni hvernig eða hvort hækka eigi veiðigjöldin eða ákvæði um auknar auknar álögur á stærstu útgerðirnar sérstaklega, þessar sem mala gull og fara með mikinn meiri hluta kvótans. Ég spyr hæstv. ráðherra hvernig hún hyggst svara kalli þjóðarinnar um fullt gjald fyrir kvótann.

Ég er ekki viss um að ég nái að leggja það fram á þessu vorþingi en ég hyggst halda áfram með málið, svo það sé alveg skýrt þá hyggst ég leggja það fram. Ég hafði vonað að ég gæti gert það á vorþinginu en ég er ekki svo viss um það og veit heldur ekki hvernig yrði í það tekið að koma með svo stórt og umfangsmikið mál núna eftir frestinn. En sannarlega hef ég gert grein fyrir því að ég hyggist halda áfram með þetta mál eins mál eins og það hefur verið lagt fram og við þekkjum úr stóra samráðshópnum. Þannig að þetta er alla vega í þeim farvegi og ég veit ekki hvort það þarf hreinlega að setja það aftur í samráð vegna þess að það tekur talsverðum breytingum, trúi ég.

Það er líka lagt til í þessu frumvarpi að felld verði brott heimild til að draga veiðigjaldið frá tekjuskattsstofni. Á síðasta ári voru veiðigjöldin um 10,1 milljarður

En í niðurstöðu vinnunnar sem stendur undir frumvarpinu var hugmynd um að leigja út byggðakvótann og að leiguverðið gengi til sveitarfélaga. Þetta var um 1% af úthlutuðum kvóta, lítið skref en samt mikilvægt,

Það væri marktækara að bjóða út stærri hluta og setja hluta stóra kerfisins í pottinn, t.d. 2% til viðbótar, og gera tilraun til þess að ná fram markaðsverði, sem svo mikill meiri hluti þjóðarinnar kallar eftir eins og ég nefndi áðan. En það var ekki lagt til, enda þyrfti þá að hrófla við útgerðarrisunum, auðmönnunum í kerfinu, og það skilst mér að þessi ríkisstjórn vilji ekki

Virðulegi forseti. Ég játa það að ég er ekki komin með neinar tillögur til mín varðandi byggðakvótann þannig að ég get illa sagt til um það hvernig ég hyggist bregðast við því þegar ég fæ minnisblað um það, hvort hann verður boðinn upp eða hvort hann verður áfram samkvæmt þeim reglum sem gilt hafa um hann fram að þessu. Ég hef í raun bara ákveðið að tala með þeim hætti um það sem ég hef ekki fyrir framan mig, það sem ég sem veit ekki nægilega mikið um, að svara því til að ég verði að fá að skoða það betur hvort ég hyggist breyta einhverju frá því sem nú er án þess að gefa nokkurt vilyrði um að slíkt verði. En ég er ekki komin með neinar tillögur til mín varðandi meðferð byggðakvótans þannig að ég hyggst bara bíða og get því miður ekki svarað þingmanninum með öðrum hætti en svona núna.

að það sé gríðarlega mikilvægt mál fyrir kúabændur í landinu að fara í það verkefni. Afkoma bænda var stórt og mikið mál hérna í

skoða í mínu ráðuneyti. Ég er að byrja að fara yfir með skrifstofunum hin ýmsu mál og forgangsmál sem undir eru á þessu vorþingi, þar sem þarf að bregðast hratt við. Varðandi afkomu bænda: Já, við þekkjum það sannarlega að hún hefur

Við þurfum að fylgjast vel með. Sem betur fer er verðbólgan á niðurleið og aðstæður eru að batna í samfélaginu. En það breytir því ekki að þetta er þung staða og ég kem til með að fylgjast með því, eins og ég veit að ríkisstjórnin öll mun gera. Ég tek undir það með hv. þingmanni að að matvælaöryggi og fæðuöryggi þjóðarinnar er gríðarlega mikilvægt og til þess að það sé til staðar með þeim hætti sem það þarf að vera þurfum við að tryggja að hér sé búskapur í landinu og með þeim hætti að nægur sé til að framfleyta þjóðinni ef á þarf að

Ég hef miklar áhyggjur af því hvernig þetta hefur þróast eftir að því var breytt. Ég hef talað fyrir því að fara í svipað kerfi og við vorum með. Það hefur hallað gríðarlega mikið á Norðausturkjördæmi,

Þau eru gríðarlega vel útfærð frá A til Ö, ofsalega erfitt að hreyfa sig í reglugerðarbreytingum og öðru slíku.

En eins og ég segi, það þarf lagabreytingar við bókstaflega allt í því kerfi. Við þekkjum að það myndi ekki nást fyrir þessa vertíð. Það er alveg augljóst að það myndi ekki gerast. Það þarf þrjár umræður og allt það. En ég er að velta því upp hvort ég geti einhvern veginn gert eitthvað til að jafna leikinn.

16.000 tonn miðað við kvótaúthlutanir. Það hefur komið fram í fréttum meðal annars. Hún getur notað þann afla og komið með reglugerðarbreytingu og tryggt að það verði veiðar 48 daga í ár í strandveiðikerfinu.

Spurning mín til ráðherra er þessi: Ætlar hann að beita sér fyrir því að strandveiðimenn fái 48 daga í sumar og fái að veiða 12 daga í mánuði maí, júní, júlí, ágúst, eða ekki?

Ég ætla bara að byrja á því að vera ósammála því sem hv. þingmaður sagði hér síðast. Varðandi dagana þá er það lagabreyting. Það er ekki hægt að gera það með öðrum hætti. Ef það ætti líka að tvöfalda dagana með þessum hætti þá þýddi það tæp 20.000 tonn sem væri þá ríflega tvöföldun á því sem nú er til staðar. Ég veit hvaða skoðun hv. þingmaður hefur á strandveiðum og það er allt í lagi, við getum alveg verið sammála eða ósammála um það. Það að líkja þessu saman við að málefni Grindavíkur fari hér í gegn á stuttum tíma finnst mér eiginlega — ég ætla ekki að segja meira um það. En alla vega, þrátt fyrir að að einhver telji að hér geti frumvarp um þessi mál runnið í gegn sisvona þá er ekki víst að allir hinir séu því sammála. Ég ætla rétt að leyfa mér að halda því fram að það geti verið ágreiningur þar um.

og fari á norðvestursvæðið. Það græðir enginn á því. Það er þá bara minna til skiptanna fyrir þá sem voru í Norðvesturkjördæmi. Það fluttu sig ansi margir bátar

Það er alveg með ólíkindum að þingmaður sem leggur nafn sitt við það að auka pottinn um félagslegar veiðar upp í 8,3%

sem er meira að segja óljós. Það er ekkert sem segir að það sé bannað að gefa frelsi varðandi dagana. Og varðandi það að strandveiðimenn á norðaustursvæðinu sé að færa sig vestur þá er það af því að fiskurinn er þar, hann færir sig

það eru lögfestingar þarna undir en hv. þingmaður virðist ekki átta sig á (EÁ: Jú, jú.) að það er þannig og því breytir ráðherra ekki með reglugerð, bara svo því sé haldið til haga. Ég veit ekki hvort hv. þingmaður vill bara hafa einn pott eða hvernig þetta á allt saman að vera. Ég veit hann hefur talað fyrir því að þetta eigi allt saman að vera frjálst og það er hans skoðun og hann má hafa hana en ekki gera mér upp hér eitthvað sem er ekki rétt. Ég held að það sé

Mig langaði að spyrja hæstv. ráðherra: Nú er í fjármálaáætluninni lagt til að auka fjármagn til að efla hafrannsóknir og eftirlit með sjávarútvegi.

auka eftirlit með brottkasti sem við höfum fengið að heyra í atvinnuveganefnd að er mun hærra en reiknað var með. Við höfum einnig heyrt í atvinnuveganefnd að vigtun

eitthvað reynt að hafa áhrif á hana. Þar að auki langaði mig að spyrja hvort inni í þessu fjármagni sé fjármagn til að rannsaka áhrif loftslagsbreytinga á hafið í kringum okkur. Og að lokum: Nú er það þannig í dag að það fjármagn sem innheimt er með veiðigjöldum stendur ekki undir kostnaði við rannsóknir og eftirlit. Hyggst ráðherra hækka veiðigjald til þess að fjármagna þessar auknu rannsóknir og eftirlit?

til aukinnar verðmætasköpunar og sjálfbærni, vistkerfisnálgun, það er allt þarna undir. Við höfum skýrslu eftir Jóhann Sigurðsson, um haf- og fiskirannsóknir, sem var unnin í sambandi við verkefnið Auðlindin okkar, eins og við vitum sem þar vorum.

svo mikilvægt, ekki síst fyrir atvinnuvegi okkar, að við eigum þessar upplýsingar til, þessa þekkingu á hafinu og öllum þeim auðlindum sem við höfum til þess að vera með almennilega nýtingu og stjórnun á auðlindum í hafinu. Það er líka verið að leggja til að Fiskistofa geti uppfært og styrkt upplýsingakerfissvið. Við erum að leggja til aukið gagnsæi. Ég legg mikla áherslu á að gagnsæi verði mikið í ráðuneytinu,

að verið sé að leggja fjármagn í að styrkja stjórnsýslu og eftirlit með fiskeldi. Mig langar að spyrja hvort eitthvert fjármagn verði sett í rannsóknir á áhrifum sjókvíaeldis á umhverfið, áhrifum á laxastofna, áhrifum á lífríki jarðar

Það er verið að kortleggja svæðin og greina hvernig núverandi kerfi um stjórn fiskveiða hefur haft áhrif og hefur áhrif á líffræðilega fjölbreytni. Það er verið að móta tillögur um hvernig og hverjir skuli vinna að þessum skilgreiningum. Við erum einmitt að leggja áherslu á þessi loftslagsmál. Varðandi spurninguna um veiðigjaldið þá svaraði ég því til áðan að ég legg ekki til breytingu á næsta ári vegna veiðigjaldanna. Það heldur í raun bara áfram eins og það er.

er örugglega ekki þægilegasta málið sem hæstv. ráðherra fékk á borð til sín á fyrstu dögunum. Þannig er nefnilega mál með vexti að matvælaráðuneytið, ráðuneyti hæstv. ráðherra, hefur nýverið sent bréf til þingsins þar sem gagnrýnt er mjög harðlega og einbeitt hvernig þingið stóð að vinnu

sitt álit á því hvernig þarna var farið með. Það er verið að tala um að þessi vinnubrögð stangist mögulega á við stjórnarskrá. Það er verið að tala um að lögin sem slík, eins og þau voru samþykkt á endanum, standist ekki EES-samninginn og við getum lengi talið áfram. Ég er ekki að óska eftir einhverri umræðu við ráðherrann um efnisatriði laganna eða það hvort stórir aðilar eigi að vera undir samkeppnislögum þarna eða ekki heldur meira út frá vinnubrögðum þingsins og út frá bréfi matvælaráðuneytisins. Mig langar ofureinfaldlega að fá að vita, vegna þess að mér finnst að almenningur eigi fullan rétt á að vita það: Er hæstv. matvælaráðherra sammála því sem kemur fram í bréfi matvælaráðuneytisins? Er gagnrýni matvælaráðuneytisins á þingið, atvinnuveganefnd, meiri hlutann þar sérstaklega, á rökum reist? Getur hæstv. matvælaráðherra sagt okkur hver skoðun ráðherrans er á því? Er gagnrýnin byggð á rökum?

Í sjálfu sér er það þannig að ráðuneytið gerir ekki athugasemd við þinglega meðferð frumvarpsins og mun ekki aðhafast neitt frekar enda hefur þingið talað. Það hefur jafnvel verið talað um

sannarlega sá að bæta starfsskilyrði landbúnaðarins til framtíðar, auka tækifæri til hagræðingar sem átti að vera til hagsbóta fyrir bændur og neytendur og þessi gagnrýni ráðuneytisins —

Ég tel það að sjálfsögðu allt í lagi ef ráðuneyti á hverjum tíma hefur áhyggjur af einhverju sem Alþingi er að samþykkja, að það láti vita af því og sjálfu sér ekkert meira um það að segja. Ég afgreiddi málið hér sem þingmaður með þeim hætti sem gert var og hverf ekkert frá því að ég tel að við höfum verið að gera það sem þarf að gera og þurfti að gera til að reyna að bæta þessar aðstæður, ekki síst í ljósi þeirra sem við erum að keppa við, stóru framleiðendafélögin erlendis. En svo vil ég bara halda því til haga að það er endurskoðunarákvæði

bent á að málið hafi tekið algjörum stakkaskiptum og farið þvert á upphaflegan tilgang sinn í lokaniðurstöðunni. Það er bent á að ekki hafi verið haft neitt samband eða samráð

að markmið málsins nái fram að ganga eins og meiri hluti atvinnuveganefndar lagði upp með, þá og aðeins þá tel ég ástæðu til þess að málið verði skoðað aftur.

Frú forseti. Ég þakka hæstv. matvælaráðherra fyrir að koma hér til umræðunnar. Það er tvennt sem mig langar til að ræða hér við hæstv. ráðherra í tengslum við málaflokka hans.

Nú er ég mikill talsmaður aðhalds og ráðdeildarsemi í ríkisrekstri en í ljósi umræðu síðustu missera og ára hvað varðar stöðu bænda og síðan skilaboða sem borist hafa frá stjórnvöldum hverju sinni

Nú hefur dregist mjög úr hófi að því er virðist að gefa út nýtt leyfi á grundvelli gildandi laga og mig langar í því samhengi að spyrja ráðherrann beint út: Telur ráðherrann sig hafa heimild til að gefa ekki út leyfi á grundvelli gildandi laga?

Það er því ekkert óeðlilegt í því sem kemur að búvörusamningunum, þetta er bara samkvæmt samningunum. Ég er alveg sammála hv. þingmanni varðandi afkomuvanda bænda. Hann er alls ekki eitthvað sem við getum horft fram hjá. Ríkisstjórnin vel í desember og reiddi fram talsverðar fjárhæðir til þess einmitt að reyna að mæta þessum bráðavanda sem ákveðinn hluti greinarinnar, eins og við þekkjum, hefur búið við. Við þurfum að horfa á þennan vanda bæði til lengri og skemmri tíma í sjálfu sér. En það breytir ekki þessum tölum í lækkun varðandi búvörusamningana, það er bara vegna þessa svo því sé haldið til haga. Varðandi hvalinn þá er það svo er það svo og ég veit að hv. þingmaður veit það, að ráðherra getur ekki tjáð sig um mál og umsóknir og annað slíkt sem er til efnislegrar meðferðar í ráðuneytinu. Ég mun bara greina frá því þegar að því kemur og ég hef fengið öll gögn. Ég mun reyna að vinna málið hratt og vel en ég tek ekki ákvörðun fyrr en ég hef allt það sem ég þarf (Forseti hringir.) til þess að taka ákvörðun og ég vona auðvitað að það gerist fljótlega.

að gefa ekki út leyfi til hvalveiða á grundvelli gildandi laga. Þetta snýst ekki um meðferð þessarar tilteknu umsagnar. Þetta er almenns eðlis. Ráðherra getur tjáð sig um það og svarað spurningunni: Telur ráðherra sér heimilt að gefa ekki út

hvort og hvernig eða hvað ég geri í þessu máli varðandi hvalveiðar yfirleitt þannig að ég hyggst ekki svara því með öðrum hætti. Þegar kemur að því að ég hef fyrir framan mig gögn til þess að ákveða hvort

Frú forseti. Helstu deilumál og ósætti um fiskveiðistjórnarkerfið eru þau að kvótakerfið og úthlutun kvóta er lokað kerfi. Nýliðun er nánast ómöguleg og kvótinn erfist og helst innan fjölskyldna og safnast á fárra hendur. Stórútgerðir mala gull og verða of valdamiklar í samfélaginu og teygja arma sína of víða í viðskiptalífinu með fjárfestingum utan greinarinnar. Veiðigjöldin sem útgerðir greiða fyrir að fá að nýta sér þjóðarauðlindina eru allt of lág. Þjóðin fær ekki réttlátan hlut í arðinum. Eftirlit með umgengni um fiskveiðiauðlindina er of veikt. Heimildir Fiskistofu eru ekki nægar og lög óskýr og gölluð. Jafnræði skortir á milli þeirra sem treysta á fiskmarkaði til að kaupa fisk til vinnslu og hinna sem stunda bæði veiðar og vinnslu. Allt of lítill hluti afla sem veiddur er fer á fiskmarkað. Sjómenn sjá erlendar útgerðir selja afla sinn á hærra verði en þær íslensku. Svindl hefur verið upplýst víða þegar ísprósenta í körum er áætluð við hafnarvog og ósamræmi er á milli endurvigtunar afla í vinnslustöðvum og vigtunar á hafnarvog. Endurvigtunin sem er í höndum útgerðarinnar sjálfrar ræður niðurstöðu og þar með hlut og launum sjómanna. Þá er heimavigtun uppsjávarafla ónákvæm. Útgerðarmönnum er treyst fyrir því sjálfum að segja til um hve mikið af auðlindinni þeir nýta, hvort sem er með endurvigtun eða heimavigtun. Tækni sem nú þegar er um borð í bátum og skipum og á vinnslustöðvum og gefur nákvæmar upplýsingar um magn og þyngd afla er ekki nýtt til eftirlits. Brottkast er mikið. Eftirlitið hefur helst verið með smærri bátum en brottkastið er einnig mikið hjá þeim stóru þótt það sé ekki eins sýnilegt. Hæstv. ríkisstjórn ætlaði að reyna að sætta sjónarmið, leita sátta við þjóðina, var sagt, um nýtingu auðlinda hennar. Af fyrri svörum hæstv. matvælaráðherra tel ég augljóst að meint áform ríkisstjórnarinnar voru blekking. Er það ekki svo?

þá stendur ekki til að hækka auðlindagjaldið fyrir komandi vertíð. Ég get alveg tekið undir margt af því sem hv. þingmaður sagði varðandi eftirlit og annað slíkt, við þurfum að styrkja það. Það er verið að setja aukna fjármuni

undirliggjandi í þessu er að í stóra frumvarpinu sem ég vonast til að geta komið fram með, þó að það verði ekki fyrr en næsta haust, haust, er afskaplega margt sem ég held að við getum verið sammála um að sé gott. Við erum örugglega ekki sammála um allt sem þar er undir, en þar er sannarlega verið að taka utan um margt af því sem bæði ég og hv. þingmaður höfum gagnrýnt og höfum haft áhyggjur af. af. Ég ætla líka að segja að það sé ekkert verið að dekra hér við — alla vega er sú sem hér stendur ekki að dekra eitthvað sérstaklega við það sem kallað hefur verið auðvald eða útgerðarauðvald. Það hefur ekki alveg verið í mínu blóði fram til þessa. Regluverkið sem við erum með er sannarlega eins og það er og við þekkjum þessa vinnu alla sem fram hefur farið. Þetta tekur tíma. Það þarf að taka betur utan um þetta og ég vona að við náum að

Frú forseti. Nú þegar almenningur þarf að bera kostnað af hærri verðbólgu, hærra húsnæðisverði, hærri leigu og hærri vöxtum á lánum, er eðlilegt að fólk spyrji hvers vegna stjórnvöld sjái ekki til þess að stærri hluti arðsins af auðlindinni renni í ríkissjóð og til að greiða fyrir mótvægisaðgerðir til að jafna leikinn. Það er fráleitt, forseti, að markaðsverð á kvótanum renni úr vasa útgerðarmannanna í vasa barna þeirra og auður safnist á fárra hendur en ríkissjóður fái örfáar krónur fyrir auðlindina. Telur hæstv. ráðherra mikilvægt að fá vitneskju um það hvaða verð útgerðin treystir sér til að greiða fyrir veiðileyfin? Við þekkjum leiguverðið sem útgerðin krefst að fá sjálf fyrir kvóta.

jafnvel niður á einstaka smábáta en líka til útgerða þar sem við reynum að draga þessar upplýsingar fram. Ég sé eiginlega ekki af hverju útgerðin ætti ekki að vilja vera með okkur í því samtali. Mér finnst það skipta máli,

sameiginlegt verkefni okkar hér inni að reyna að draga fram í dagsljósið þær upplýsingar sem við þurfum að hafa, ekki síst þegar kemur að verðlagningu.

Þau eru ekkert öll einhuga um það hvaða leiðir sé best að fara. Það er ekki hægt að breyta dagafjölda í reglugerð. Það er ekki hægt. En hv. þingmaður heldur því statt og stöðugt fram. Það er bara ekki hægt.

sem hefur verið á sjónum talsvert lengi. Ég ætla bara að leyfa mér að halda því fram að þetta fólk sé ekki svo skyni skroppið að það sé að segja mér það

En það er auðvitað bara spurning um það hvað ráðherrann vill gera. Ég hyggst fylgja ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar, bara svo því sé haldið til haga. Það kann mörgum að finnast mjög margt um það og ég er alveg tilbúin til þess að taka þau samtöl.

kemur vonandi í ljós hvort ég hef heimildir til þess að breyta einhverju innan þessa kerfis en eins og ég hef áður sagt og ítrekað þá er það dálítið mikið niðurnjörvað, ég er að vonast til þess að við finnum einhverjar glufur til að jafna leikinn. En 48 dagar þessi tonn sem við erum með hér undir — hv. þingmaður kann að reikna og veit að það dugar ekki. 10.000 tonn sem hafa verið gefin út í reglugerð duga ekki í 48 daga og ég hyggst fara eftir ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar.

Virðulegur forseti. Í þessari fjármálaáætlun kemur fram að stórauka á eftirlit með fiskeldi enda kannski ekki vanþörf á þar sem við sjáum ítrekað ótrúlega þjónkun við fiskeldi eins og þá að það eigi ekki einu sinni að rannsaka slysasleppingar þrátt fyrir þann gríðarlega skaða sem slíkt getur valdið í lífríkinu og að ný leyfi eru veitt án þess að búið sé að framkvæma áhættumat vegna erfðablöndunar og svo má lengi telja. Leyfi virðast veitt þrátt fyrir að eftirlitsstofnanir bendi á að mótvægisaðgerðir séu líklega ómögulegar. Svo sjáum við valdníðslu þar sem öll stjórnsýslan bregst, með því að búið sé að skipuleggja fiskeldi inn á svæði sem vel má færa rök fyrir að séu eign annars og því sé bara hafnað að rannsaka til hlítar hvar mörkin liggi. Það virðist öllu mega fórna fyrir sjókvíaeldi sem samræmist einfaldlega engan veginn okkar hugmyndum um hreina náttúru landsins né einu sinni að eignarréttur okkar borgaranna sé virtur. Þetta gerist á sama tíma og sífellt koma nýjar hindranir fyrir bændur landsins til að sinna eigin heimilisiðnaði. Við virðumst ófær um að sinna fullkomlega eðlilegu eftirliti gegn stórfyrirtækjum sem svífast einskis í að fórna íslenskri náttúru til að hægt sé að framleiða fisk, sem hefur sýnt sig, út frá sjónarmiðum um nýtingu matvæla, að er með óskilvirkari leiðum til að framleiða matvæli. Á sama tíma fá bændur og aðrir borgarar í landinu engin tækifæri til að þróa eigin framleiðslu án þess að nýta t.d. milliliði. Það hefur samt engan tilgang að dæla milljörðum í eftirlit ef stjórnsýslan ætlar bara að vera meðvirk með fiskeldisstóriðjunni. Það fjármagn verður að nýtast. Við borgarar í landinu verðum að hafa raunhæf úrræði til að leita réttar okkar. Ætti okkur ekki að vera orðið það ljóst eftir dóm Mannréttindadómstólsins? Hvernig ætlar hæstv. ráðherra að tryggja þessa hagsmuni, annars vegar náttúrunnar og hins vegar okkar borgaranna? Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni spurninguna því að ég er sammála honum að því leyti til að það er svo mikilvægt að við gerum bragarbót á umgjörðinni í kringum eldið og lagareldið, ekki síst sjókvíaeldi.

og það er í raun ekkert án refsingar, ef við getum orðað það með þeim hætti, það sem frumvarpið kemur til með að breyta. Þessi fjármálaáætlun gerir ráð fyrir því að undirstöður fiskeldisins séu verulega styrktar. Það er 200 millj. kr. aukning á fjármunum bæði til Hafrannsóknastofnunar og Matvælastofnunar til þess að auka eftirlit og fylgjast með. Ég er sammála hv. þingmanni í því, það er svo mikilvægt því að það má ekki gerast aftur það sem búið er að gerast og gerðist við þessar sleppingar. Við erum líka að tala um lúsina og aðra óáran sem hefur sótt á fiskinn. Þetta er bara

um þá staðreynd að risastór hluti þeirrar losunar sem verður hér á landi verður til vegna niðurbrots lífræns efnis á svæðum sem áður voru votlendi. Áratugum saman voru gríðarlegir hvatar til þess að ræsa fram votlendi og ríkið styrkti sérstaklega þau verkefni án þess að tilgangurinn væri einu sinni ljós eða þörf fyrir svæðin.

Samkvæmt tillögum að aðgerðum í endurskoðaðri aðgerðaáætlun er gert ráð fyrir því að ríkið móti framkvæmdaáætlun um endurheimt votlendis

Það er kannski líklegt að landeigendur horfi auðvitað til þess, eins og við höfum heyrt í umræðunni, að selja kolefniseiningar vegna þeirra verkefna. En það er mikilvægt að við höldum utan um þetta líka því að þetta er eiginlega stærsti losunarþátturinn, þ.e. frá landi.

Virðulegi forseti. Í fjármálaáætlun birtast áherslur stjórnvalda í ríkisfjármálum og stefnumótun á málefnasviðum hins opinbera til næstu fimm ára. Í fjármálaáætlun 2025–2029 er lagt upp með að verja sterka stöðu með hóflegum vexti útgjalda til að stuðla að lækkun verðbólgu og skapa skilyrði fyrir lækkun vaxta á sama tíma og ákveðnum framfaramálum er ýtt úr vör. Undir menningar- og viðskiptaráðuneytið heyra málefni menningar, lista og skapandi greina, íslenskrar tungu, ferðaþjónustu, fjölmiðla, viðskipta og samkeppnis- og neytendamál. Allir landsmenn eiga að geta aukið lífsgæði sín með þátttöku í öflugu og fjölbreyttu menningarstarfi. Við viljum að Ísland skipi sér í fremstu röð í menningu og listum og stefnt er að því að Ísland verði miðstöð skapandi greina. Helstu áherslur á næstu árum eru að auka verðmætasköpun í skapandi greinum, styrkja innviði í menningu og listum ásamt því að bæta varðveislu, aðgengi, miðlun og skráningu menningararfs þjóðarinnar og á að efla íslensku og íslenskt táknmál sem opinber mál á Íslandi. Heildarútgjaldarammi til menningar og lista er rúmir 93 milljarðar á tímabilinu. Helstu breytingar til hækkunar felast í 400 millj. kr. varanlegu framlagi til menningarmála á ári hverju þar sem m.a. er horft til stofnunar þjóðaróperu og fjölgunar starfslauna listamanna. Einnig er um að ræða 80 millj. kr. varanlega hækkun á framlagi til Þjóðskjalasafns vegna nýs varðveisluhúsnæðis. Helstu breytingar til lækkunar á tímabilinu felast í almennri aðhaldskröfu og niðurfellingu tímabundinna framlaga. Virðulegur forseti. Unnið er að löngu tímabærum umbótum á starfs- og rekstrarumhverfi listamanna og annarra sem starfa í skapandi greinum og er frumvarp þess efnis komið til Alþingis. Þá liggur fyrir frumvarp um stofnun þjóðaróperu innan Þjóðleikhússins og er það fyrsta skrefið í átt að auknum samrekstri sviðslistastofnana ríkisins. Þá verður lögð áhersla á eflingu og uppbyggingu á sögustöðum með það að markmiði að standa vörð um sögustaði og þá sögu sem þeir hafa að segja og miðla henni áfram til komandi kynslóða. Unnið er að undirbúningi og uppbyggingu á fæðingarstað Jónasar Hallgrímssonar að Hrauni í Öxnadal. Auk þess er undirbúningur jafnframt hafinn að byggingu menningarhúss í Skagafirði og viðbyggingu við Listasafn Einars Jónssonar ásamt því að unnið er að

til að mæta nýjum kröfum í málaflokknum. Verið er að tryggja Þjóðskjalasafni nýtt varðveislurými en þrátt fyrir það þarf að leysa húsnæðisvanda Þjóðskjalasafns til framtíðar og skoða möguleika á samnýtingu varðveisluhúsnæðis safna í eigu ríkisins. Virðulegur forseti. Nú mun ég fara stuttlega yfir gildandi stefnur í menningu og skapandi greinum og þær sem eru í farvatninu. Unnið verður áfram að verkefnum og aðgerðum í kvikmyndastefnu, myndlistarstefnu, tónlistarstefnu og stefnu í hönnun og arkitektúr. Þá er unnið að bókmenntastefnu og sviðslistastefnu í ráðuneytinu í góðri samvinnu við hagaðila ásamt því að stefna að stofnun barnamenningarmiðstöðvar. Bókmenntastefnan er þó komin til þingsins. Endurgreiðslur í kvikmyndagerð voru hækkaðar í 35% fyrir stærri verkefni árið 2022. Í nýlegri úttekt Olsberg um efnahagsleg áhrif endurgreiðslukerfisins kemur fram að hver króna sem varið hefur verið til kvikmyndagerðar í kerfinu hafi skilað sér í tæplega sjöfalt til baka með beinum og óbeinum eða afleiddum hætti. Endurgreiðslurnar falla undir málefnasvið 7 og bætast við tímabundin framlög að fjárhæð 2,5 milljarðar

Að vinna að framgangi íslenskunnar og tryggja stöðu hennar í heimi örra tæknibreytinga og fólksflutninga er samvinnuverkefni sem kallar á ótal hendur til góðra verka.

Í málstefnu íslensks táknmáls fyrir árin 2024–2027 og aðgerðaáætlun sem nýlega var samþykkt hér á Alþingi er lögð áhersla á meginstoðir sem munu efla, varðveita og stuðla að þróun íslensks táknmáls. Virðulegi forseti. Ferðaþjónustan er stærsta gjaldeyrisskapandi atvinnugrein landsins með tilheyrandi stuðningi við gengi krónunnar og með styrkari óskuldsettum gjaldeyrisforða. Nú hefur verið lögð fram ferðaþjónustustefna til ársins 2030 og aðgerðaáætlun hennar sem unnin hefur verið í breiðu samráði við haghafa og heimafólk síðustu misseri. Framtíðarsýnin innifelur að íslensk ferðaþjónusta stuðli að bættum lífskjörum og hagsæld, að hún sé þekkt fyrir gæði og einstaka upplifun og sé fest í sessi sem ein af grundvallarstoðum íslensks efnahagslífs. Heildarútgjaldarammi málefnasviðsins er

Virðulegi forseti. Almenningur á að hafa greiðan aðgang að fjölbreyttum, ábyrgum og sjálfstæðum fjölmiðlum sem miðla fréttum, samfélagsumræðu, menningu og efla lýðræðislega umræðu. Með nýrri fjölmiðlastefnu til ársins 2030, sem birt var í samráðsgátt stjórnvalda í mars, er mótuð framtíðarsýn og skilgreindar lykiláherslur á málefnasviði fjölmiðla með það að markmiði að efla fjölbreytni og fagmennsku á fjölmiðlamarkaði og bregðast við áskorunum samtímans á sviði tækni og stafrænna miðla. Framlög til málefnasviðs fjölmiðla á tímabilinu eru tæpir 40 milljarðar.

með áherslu á börn og ungmenni. Virðulegur forseti. Framlög til samkeppnis- og neytendamála nema um 3,8 milljörðum á tímabilinu. Á sviði samkeppnis- og neytendamála er unnið að aukinni skilvirkni á grunni virkrar samkeppni, eflingar neytendaverndar, gagnsæis og heilbrigðra viðskiptahátta. Lagt hefur verið fram á Alþingi frumvarp til nýrra markaðssetningarlaga. Einnig er unnið að heildarstefnumótun á sviði neytendamála ásamt því að unnið er að úrbótum á samkeppnismálum. Ég hef nú, virðulegi forseti, stiklað á stóru varðandi áherslur á málefnasviði menningar- og viðskiptaráðuneytisins.

talsverða búbót í gegnum nýtt endurgreiðslufyrirkomulag? Ef svo er, hvernig samræmist það gildandi kvikmyndastefnu til 2030 sem nýlega var samþykkt og er þessi þróun til þess fallin að efla íslenskuna og auka aðgengi að íslensku efni sem er svo mikilvægt að Íslendingar og þeir sem læra íslenskt mál hafi aðgang að?

í íslenskum kvikmyndaiðnaði og hvað það er margt jákvætt að gerast á þessu sviði. Hv. þingmaður beinir sjónum sínum að minnispunktum frá Samtökum íslenskra kvikmyndaframleiðenda og talar um 49% niðurskurð ef ég heyrði rétt hjá hv. þingmanni. Það er alltaf afar brýnt að skoða vel þær tölur sem maður leggur hér fram á Alþingi.

Það kemur líka fram í fjármálaáætlun, sem virðist einnig hafa farið fram hjá hv. þingmanni, að nú erum við að setja á laggirnar gjaldtöku á erlendar streymisveitur og sú gjaldtaka mun nema 300 millj. kr. sem eiga allar að fara í Kvikmyndasjóð, einmitt til þess að stuðla að því að við náum áfram að styðja við framúrskarandi íslenska kvikmyndaframleiðslu.

ég tel hins vegar að það sé full ástæða til að taka mark á hagsmunaaðilum sem koma á framfæri upplýsingum sem ég hef ekki á þessu stigi forsendur til þess að vefengja. mér hins vegar grein fyrir því að þó að hér hafi verið um að ræða einhvers konar innspýtingu, einhvers konar sprautu, jákvætt spark af hálfu hins opinbera í tengslum við hinn erfiða tíma sem vissulega var í kringum Covid,

„Framlög vegna endurgreiðslu kostnaðar við kvikmyndagerð eru talin viðhalda stöðu þar sem almennt hallar á konur en karlar eru í miklum meiri hluta þeirra sem starfa við kvikmyndagerð. Með því að draga úr þessum útgjöldum væri hægt að draga úr aukningu kynjahalla.“

Eitt af því sem við erum að gera í þessari ríkisfjármálaáætlun er að sjálfsögðu að ná tökum á henni og leita allra leiða til þess. Ég sem menningarmálaráðherra myndi að sjálfsögðu vilja sjá mun meira sett í mína frábæru málaflokka sem ég brenn fyrir á hverjum einasta degi. Það er hins vegar svo að til þess að ná tökum á þeim útgjöldum sem við settum á sínum tíma til að styðja við þessar atvinnugreinar á Covid-tímum þá er það alveg ljóst að við þurfum að draga úr þeim.

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að minnast á þessa mikilvægu atvinnugrein okkar og hversu mikinn gjaldeyri hún kemur með inn í þjóðarbúið.

Þá er það að sjálfsögðu mjög mikilvægt að leggja áherslu á nýsköpun, rannsóknir og þróun og í nýrri ferðamálastefnu er sérstaklega tekið á því vegna þess að til þess að auka gæði í greininni, stuðla að aukinni verðmætasköpun og öllu sem tengist því, þá er svo mikilvægt að styðjast við rannsóknir. Þá get ég glatt hv. þingmann með því að við erum með sérstaka áherslu á það og svo erum við að sjálfsögðu að leggja aukna fjármuni í það með þessari ferðamálastefnu. Það er gaman frá því að segja að ferðamálastefnan er mótuð af okkar færustu sérfræðingum á sviðinu. Við erum búin að fara hringinn í kringum landið, hitta helstu hagaðila til þess að þessi ferðamálastefna verði ákveðið súrefni inn í greinina. Þetta hefur verið einstaklega skemmtileg stefnumótun.

sé komin þessi niðurstaða. Ég vil líka nefna það og taka undir með hv. þingmanni að við sjáum strax þessa uppbyggingu núna eins og með þessari framkvæmd, hótelin sem á að byggja á Akureyri. Það

En á sama tíma og það er að gerast, að þröskuldurinn er að lækka til að lýsa skoðunum sínum í gegnum internetið og á samfélagsmiðlum, þá er ríkið að fara að styrkja fjölmiðla,

Fjölmiðlar skipta gríðarlega miklu máli í okkar samfélagi, veita upplýsingar, fjölmiðlar þar sem eru ritstjórnir skipta miklu miklu máli hvað varðar það að miðla til okkar efni sem er búið að fara yfir og er vandað þannig að ég tel að þeim fjármunum sem við erum að verja í það að efla fjölmiðla, sem veita

og helsti vandi fjölmiðla hefur verið að auglýsingatekjur hafa verið að flytja sig yfir inn á miðla, þessa risatæknimiðla, hvort sem það er Facebook, Google Google eða YouTube, þannig að tekjumódel fjölmiðla hefur brostið. Það má með sanni segja að um sé að ræða ákveðinn markaðsbrest. Ég tel að það sé bæði eðlilegt og ég held að það sé farsælt

skipti máli og hefðbundnar ritstjórnir skipti gríðarlega miklu máli. Ég held að þær skipti alltaf minna og minna máli. Ég held að ritstjórn Morgunblaðsins hafi haft miklu meiri völd hér áður fyrr, tala nú ekki þegar þeir sátu þingflokksfundi Sjálfstæðisflokksins.

forseti. Ég vil benda hv. þingmanni á það að við erum að gera nákvæmlega sama og öll hin Norðurlöndin, kannski fyrir utan Finnland. Öll hin Norðurlöndin eru með ríkismiðil sem þau styðja. Öll hin Norðurlöndin eru að styðja við einkarekna fjölmiðla með nákvæmlega sama fyrirkomulagi og við erum að gera. Þetta er ekki eitthvað sem við erum að finna upp hér. Ástæðan fyrir því að vera að gera þetta er sú að það er talið efla lýðræðislega umræðu í samfélaginu.

en þar kemur fram að það er verið að bæta við 400 milljónum í varanlegt framlag til menningarmála til stofnunar þjóðaróperu og starfslauna listamanna. Einnig er gert ráð fyrir auknu framlagi til Þjóðskjalasafns Íslands, það er ekki tilgreint hversu mikið, ásamt því að tekjur aukast um 347 milljónir. Síðan eru lækkanir upp á rétt rúman milljarð og niðurfelling um 1,5 milljarða eða svo vegna framlaga sem komu til vegna heimsfaraldurs og ýmiss konar tímabundinna tímabundinna framlaga sem eru svona klassískt mál fjárlaganefndar, tímabundnu framlögin, það er einmitt afskaplega pirrandi að það sé ekki einhvern veginn afgreitt á skipulagðari hátt.

og er í ferli og frumvarp er tilbúið sem ég mun leggja fram á haustþingi er varðandi menningarframlag sem streymisveitur eiga að koma með, til þess að setja inn í Kvikmyndasjóð til að koma til móts við nákvæmlega það sem hv. þingmaður var að nefna. Annað eru tímabundin framlög. Það er misjafnt, ég fer kannski ekki að tíunda það hér nákvæmlega, við getum tekið það inni í fjárlaganefnd. En það sem við erum auðvitað líka að horfa á er að hér er að koma inn tæpur hálfur milljarður sem á að fara í starfslaun listamanna og í nýja þjóðaróperu og á líka að koma til móts við eitthvað af þessum framlögum sem eru að falla niður. Það sem ég horfi hins vegar á er að það er verið að nýta hverja einustu krónu gríðarlega vel á málefnasviði 18. Í fyrsta sinn er verið að taka utan um hverja einustu listgrein eða iðnað, búa til heildarstefnu sem nær utan um allar aðgerðir sem eiga að uppfylla þetta meginmarkmið um að Ísland verði miðstöð skapandi greina. Ég held að við sjáum það vegna þess að það er svo öflugt fólk sem er í skapandi greinum að þessi stefnumótun er að skila sér margfalt inn í hinar skapandi greinar.

Ég veit ekki hvaðan það kemur. Er bara þvert skorið af öllu, líka nýju viðbótunum eða er foraðhaldskrafa á þeim upphæðum eða hvað?

nýtt betur innviði í skapandi greinum til að koma til móts við hluta af því sem hv. þingmaður nefnir. En það kemur svolítið á óvart að það komi honum á óvart að að um sé að ræða aðhald vegna þess að það er nákvæmlega það sem hefur verið boðað til að ná tökum á verðbólgu. En ég get hins vegar fullvissað hv. þingmann það að um leið

Við höfum í gær og í dag rætt fjármálaáætlun fyrir árin 2025–2029. Ég þakka hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra fyrir sína yfirferð hér í dag. Það getur vissulega verið talsverð áskorun að halda jafnvægi milli aðhalds og uppbyggingar. Þessi ríkisstjórn hefur forgangsraðað í þágu velferðar, uppbyggingar og efnahagslegs stöðugleika með það að leiðarljósi að draga úr spennu í efnahagslífinu, ná niður verðbólgu og skapa forsendur fyrir vaxtalækkun. Menningin er súrefnið í æðakerfi samfélaga og því er gríðarlega mikilvægt að standa vörð um og styðja við menningu, ekki síst þegar áskoranir eru í efnahagslífinu. Með sérstöku menningarráðuneyti, sem við í Vinstri grænum lögðum áherslu á í aðdraganda myndunar síðustu ríkisstjórnar, er ljóst að menningin fær það mikilvæga súrefni sem hún þarf. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur m.a. fram að áfram skuli unnið að þarfagreiningu vegna óperustarfsemi í landinu með það að markmiði að setja á laggirnar þjóðaróperu.

„Drög að sviðslistastefnu eru í vinnslu og lagt hefur verið fram frumvarp um stofnun Þjóðaróperu innan Þjóðleikhússins. Gert er ráð fyrir að þar sé stigið fyrsta skrefið í átt að auknum samrekstri sviðslistastofnana ríkisins en bráðabirgðaákvæði í frumvarpinu kveður á um nefnd er skuli kanna slíkt fyrirkomulag.“ Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra hvað hún geri ráð fyrir miklum framlögum á ári til þjóðaróperu og hvort tryggt sé að samrekstur sviðslistastofnana muni efla allar listgreinar sem falla þar undir.

sérstaklega á skapandi greinar. Ég tel að það sé afar gott vegna þess að við erum þjóð sem setur einna mest til þessara greina. Við verjum sem nemur tæpum 2% af landsframleiðslu í skapandi greinar. Einnig þakka ég hv. þingmanni fyrir að minnast á þjóðaróperu sem er að mínu mati löngu tímabært að setja á laggirnar. er að taka við af Íslensku óperunni en verður innan veggja Þjóðleikhússins til að byrja með. Hugmyndin er að það sé ein öflug sviðslistastofnun þar sem við höfum Þjóðleikhús, þjóðaróperu og mögulega Íslenska dansflokkinn. Öll þessi listform eiga að geta nýtt sér stoðdeildir og kynningarmál og annað slíkt

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra kærlega fyrir svarið. Auknu fjármagni verður ráðstafað til listamannalauna samkvæmt fjármálaáætlun sem ég fagna mjög. Nú er það svo að samkvæmt nýjustu menningarvísum námu rekstrartekjur skapandi greina árið 2021 rúmum 126 milljörðum kr. árið 2022 störfuðu 15.400 einstaklingar á aldursbilinu 16–74 ára í menningu og skapandi greinum, sem nemur 7,3% af heildarfjölda starfandi á vinnumarkaði.

fullfjármagnaða þjóðaróperu. Ég legg áherslu á það hvernig við erum að nýta þá innviði sem eru til staðar. Varðandi hagræna greiningu á starfslaunum listamanna

hagræna greiningu á endurgreiðslukerfinu og þar kemur í ljós að á tímabilinu frá 2019–2022 eru bein og óbein og afleidd efnahagsumsvif kvikmyndaiðnaðarins á Íslandi eru tæpir 240 milljarðar.

þær skoðanir sem við setjum fram á samfélagsmiðlum og okkar eigin miðlum. Ég er þeirrar skoðunar að ríkisútvarp þurfi að vera sterkt en ég er líka þeirrar skoðunar að búa þurfi til þannig umgjörð að það geti verið til hliðar við einkarekna miðla sem þrífast líka. Við erum auðvitað mikið að tala um tekjumódel miðlanna. Þeir eru allir að fóta sig í nýju umhverfi. Við erum að tala um samspilið milli þess hvernig Ríkisútvarpið er á auglýsingamarkaði og einkaaðilarnir og síðan erum við auðvitað að ræða þá staðreynd að það er ótrúlega mikið og hátt hlutfall af auglýsingatekjum sem fer bara beint úr landi. En hæstv. ráðherra hefur svolítið talað fyrir því, eða talaði a.m.k. einu sinni fyrir því, að það væri heppilegt að taka RÚV af auglýsingamarkaði. Svo breyttist það og þá var talað um að minnka umsvif RÚV á auglýsingamarkaði, væntanlega þá til þess að gefa súrefni inn í einkareknu miðlana. Ég tók eftir því að það er búið að búa til einhverja smáumgjörð um það inni í þjónustusamningi við Ríkisútvarpið að dregið verði úr umsvifunum.

Virðulegur forseti. Það gleður mig auðvitað að heyra þennan samhljóm sem við höfum varðandi ritstýrða fjölmiðla. Það

mjög mikilvægt að hér sé fjölbreytt flóra fjölmiðla þar sem eru ritstjórnir. Það er hins vegar svo að þeim hefur fækkað og það er eitt af því sem ég hef haft haft einna mestar áhyggjur af sem ráðherra hvað varðar þá málaflokka sem ég hef borið ábyrgð á á síðustu árum. Og þetta er viðfangsefni sem er flókið út af þessari hnattvæðingu fjölmiðla og auglýsingatekna.

Ein af ástæðum þess að ég hvarf frá minni fyrri skoðun um að ágætt væri að hafa Ríkisútvarpið á auglýsingamarkaði er einfaldlega sú staðreynd að þau ríki sem hafa tekið sína miðla hafa lent í því að bróðurparturinn af auglýsingatekjum fer á umrædda miðla. Af hverju? Vegna þess að það eru bara svo margir á þessum miðlum og auglýsandinn er auðvitað þar. Það breytir því hins vegar ekki að það er ekkert ólíklegt að við séum í ákveðnu tímabundnu umhverfi og ef við komum ekki inn með ákveðnar aðgerðir eins og við höfum verið að gera, með því að styðja við einkarekna fjölmiðla og horfa með (Forseti hringir.)

Frú forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið. Ég er þeirrar skoðunar að ríkið hafi hlutverki að gegna á fjölmiðlamarkaði, t.d. í gegnum Ríkisútvarpið, einfaldlega vegna þess að Ríkisútvarpið á að vera sterkt þar sem er markaðsbrestur að öðru leyti, þ.e. að framleiða efni sem að öðrum kosti yrði ekki framleitt, mögulega sjá um öfluga fréttamiðlun og annað í þeim dúr. En það má ekki vera á kostnað annarra miðla í sjálfu sér eins og við hljótum flest að vera sammála um. Ég er sammála hæstv. ráðherra í því að þetta er sennilega tímabundið ástand. Tekjumódel miðlanna munu kannski skýrast eftir því sem við áttum okkur betur á hvaða möguleika tæknin getur gefið okkur. En af því að það er verið að minnka umsvif Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði í gegnum þjónustusamninginn og það er búið að tala um það líka að ríkið muni bæta Ríkisútvarpinu upp tekjutapið — nú er það auðvitað ekki þannig að Ríkisútvarpið þurfi að vera einhver fasti, það má örugglega velta fyrir sér hlutverkinu og athuga hvort það komist af með minni fjármuni og það allt saman. En ef það á að bæta

Það er gríðarlega mikilvægt þegar við erum að fjalla um þessi mál að við séum búin að forma ákveðna stefnu þar sem við erum með ákveðin meginmarkmið. Meginmarkmiðið með fjölmiðlastefnunni er að það sé öflugt ríkisútvarp og að það séu öflugir einkareknir

Ríkisstjórnin hefur afgreitt fjölmiðlastefnu og samningurinn við Ríkisútvarpið hefur verið kynntur fyrir ríkisstjórninni og ég geri fastlega ráð fyrir því að samstaða verði um málið í ríkisstjórninni.

Ég ætla að leyfa mér að vera ósammála hv. þingmanni þegar hann segir að hér sé allt önnur staða en í Noregi, Danmörku og Svíþjóð. Það er þannig að það styrkjafyrirkomulag sem við settum upp er algerlega að danskri fyrirmynd.

Það væri mjög óeðlilegt að við værum að skipta okkur af innihaldi eða efnistökum fjölmiðla. Það sem ég hef hins vegar áhyggjur af

Þetta fyrirkomulag er annars staðar á Norðurlöndunum og önnur Norðurlönd telja það afar mikilvægt, til að tryggja lýðræðislega umræðu og þau skoðanaskipti sem eru að eiga sér stað.

Þetta eru löngu tímabærar breytingar og eitt af því sem við getum verið mjög stolt af eru þessar skapandi greinar og hve listafólkinu okkar vegnar vel.

1890 eða svo. Það var gert vegna þess að þeir sem voru hér á þingi á sínum tíma höfðu bara virkilega trú á íslenskri menningu og vildu styðja við íslenska listamenn. listamenn. Allt tal um það að hér sé einhver aukin ríkisvæðing í skapandi greinum er einfaldlega rangt. Við eigum frekar að vera stolt af því að styðja við skapandi greinar og horfa á listafólkið okkar

þeim sem lúta að eflingu íslensku á öllum stigum skólakerfisins og á meðal starfsfólks þess; áform sem við eigum reyndar eftir að sjá útfærð betur undir málefnasviðum, sérstaklega leik- og grunnskóla, sem full ástæða er til að fylgjast með af athygli.

og könnum hvort við höfum náð þeim markmiðum sem við settum okkur. Við gerðum það með fyrri máltækniáætlun. Við höfum klárað að smíða þá innviði sem eru nauðsynlegir til að koma þeim máltæknilausnum á framfæri. Ég myndi segja,

Ég get líka upplýst hv. þingmann um það að við erum að fara aftur vestur til að eiga samtal við tæknifyrirtækin, eins og Microsoft og OpenAI, og fleiri aðila til þess að koma þessu íslenska hugviti á framfæri og tryggja að við getum talað íslensku við tækin okkar.

aðeins að koma að spurningu hv. þingmanns er varðar greiningu á framlögum varðandi endurgreiðsluna og kynjagreiningu á því hvort það myndi þá ná auknu jafnrétti. Þetta er greining sem kom ekki til kasta okkar, mitt ráðuneyti hafði ekki séð þetta. Nú erum við að leita fanga og fá frekari upplýsingar um þetta. En eitt er ljóst, þ.e. að 35% halda. Sú löggjöf er í menningar- og viðskiptaráðuneytinu og er gríðarlega mikilvæg til þess að tryggja fyrirsjáanleika í íslenskum kvikmyndaiðnaði.

vinnuhóp sem á að móta tillögur um það hvernig við drögum úr umsvifum Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði. Því er alveg ljóst að hljóð og mynd verða að fara saman og ég kem því að sjálfsögðu á framfæri við útvarpsstjóra. Það er auðvitað þannig og er skiljanlegt að þegar við erum í umhverfi þar sem um 50% af öllum tekjum fara til erlendra miðla þá er það bara flókið viðfangsefni. Ég hefði haldið og hélt það upphaflega, eins og ég hef sagt hér ansi oft í þessum ræðustól, að lausnin væri að Ríkisútvarpið færi af auglýsingamarkaði.

og við værum viss um það þá værum við að sjálfsögðu búin að breyta þessu. Ég held bara að það yrði enn meira magn meðan þetta ástand varir sem færi inn á erlenda miðla. Ef hv. þingmaður er með einhverja frábæra lausn á þessu máli þá má hann alveg deila henni með mér.

Þessar 53 sekúndur sem ég á eftir gefa mér nú ekki tækifæri til að fara yfir það í smáatriðum en ég mun koma þeirri tillögu til ráðherra hið fyrsta og vona að hún taki hana til skoðunar. Á sama tíma og þessar fréttir bárust af fyrirhugaðri 20% tekjuaukningu Ríkisútvarpsins á næsta ári vegna auglýsingasölu þá

Ég vil líka benda hv. þingmanni á það að Ríkisútvarpið nýtur mikils trausts og almenningur hefur mikinn áhuga á því að hér sé starfrækt öflugt ríkisútvarp. Það er auðvitað mikilvægt, sérstaklega þegar við þurfum að huga að íslenskri menningu og tungu og öðru slíku, að tryggt sé að við séum með ríkisútvarp en að sama skapi er alveg gríðarlega mikilvægt að við séum með öfluga einkarekna fjölmiðla. Ég ætlaði bara að nefna það hér á þingi að ég fagna því að búið sé að opna aftur fréttir á Stöð 2. Það er mjög jákvæð vísbending um að að jákvæðir hlutir séu að gerast hjá Stöð 2 þegar þau geta opnað fréttirnar aftur.

Ég hef lengi verið að kalla eftir viðbrögðum með ýmiss konar fyrirspurnum. Nú þegar er myndefni gervigreindar orðið svo sannfærandi að sé fólk ekki látið vita er alls ekki víst að það átti sig á því að efnið sé tilbúið. Á sama tíma getum við ekki bannað gervigreindarefni. Slíkt er hvorki æskilegt né mögulegt. Þá verðum við samt að passa að við töpum ekki sannleikanum. Ég sá ekki hvort til stæði að fjármagna með einhverjum hætti verkefni tengd gervigreind. Það er alveg ljóst að það þarf að fræða fjölmiðla og almenning um eðli og getu gervigreindar og við verðum að hafa skýrar leikreglur. Takmarkið með slíkum leikreglum á að vera að vernda friðhelgi einkalífs og persónu fólks sem getur verið mjög berskjaldað dytti einhverjum í hug að misnota þá getu sem gervigreind hefur, ekki síst til þess, eins og ég kom inn á áðan, að við töpum ekki sannleikanum. Slíkar ráðstafanir verða ekki til af sjálfu sér. Hagaðilar, almenningur og fjölmiðlar leita að sjálfsögðu til ráðuneytisins til leiðsagnar.

Slíka vinnu verður ráðuneytið að leiða og það þarf að skilgreina lagaramma. Það þarf að vinna reglugerðir og það þarf að vanda til verka og við verðum að vinna þetta hratt og vel því að við þurfum þessar reglur og viðmið helst í gær.

Gervigreindin er líklega sú tækniþróun sem er að fara að hafa mest áhrif á okkur, á okkar samfélag, á það hvernig störf eru að þróast. Og nákvæmlega eins og hv. þingmaður

Hv. þingmaður nefnir að það eigi að fjárfesta í fræðslu. Þá vil ég upplýsa hv. þingmann um að samkvæmt forsetaúrskurði er gervigreindin hjá háskóla- og nýsköpunarráðherra. Ég er hins vegar með máltæknina en í sameiningu höfum við háskólaráðherra kynnt leiðbeiningar og uppfræðslu um gervigreind og máltækni sem var gefin út á síðasta ári.

og sterkara lagaumhverfi í kringum gervigreindina og ég er því sammála að við þurfum að fara að feta okkur í þá átt. Hins vegar er líka mjög mikilvægt að við nýtum okkur þau tækifæri sem felast í gervigreindinni vegna þess að við erum að fara inn í fara inn í veruleika sem er talsvert frábrugðinn því sem við þekkjum í dag og við verðum að kanna og vera fullviss um að við séum að nýta þau tækifæri sem í því

hrinda í framkvæmd tillögum Ríkisendurskoðunar um það hvernig efla megi samkeppniseftirlit á Íslandi. Einnig vil ég nefna að við erum að leggja lokahönd á neytendastefnu og markaðssetningarlöggjöf sem hefur verið lögð fyrir þingið og allt eru það liðir í að stórefla neytendavernd. Einnig hef ég staðið fyrir skýrslu sem veitir aðhald íslenskum fjármálastofnunum sem eru að skoða vaxtamun í samhengi við það sem gerist á Norðurlöndunum

fyrirtækjum sem leggja grunn að góðum lífsskilyrðum og hagvexti til framtíðar. Þar verða til aðlaðandi og vel launuð störf í atvinnugreinum sem ungt fólk er áhugasamt um, með háa framleiðni og fela í sér mikil tækifæri fyrir Ísland. Í heimsfaraldrinum voru endurgreiðslur vegna rannsókna- og þróunarkostnaðar fyrirtækja auknar verulega tímabundið. Í síðustu fjármálaáætlun var gert ráð fyrir að tímabundna aukningin á fjárheimildum félli alfarið niður það gleður mig sérstaklega að greina frá því að við ætlum að festa aukinn stuðning í sessi, gera hann varanlegan og útfærslan mun koma með lagafrumvarpi í samvinnu við fjármála- og efnahagsráðherra. Stuðningur okkar við nýsköpun hefur margfaldast og við erum orðin samkeppnishæfari. Hann var 3,5 milljarðar kr. árið 2019 og er áætlaður 17 milljarðar kr. árið 2025. Þessi stuðningur hefur skilað árangri, enda um eiginlega fjárfestingu að ræða í rannsóknum og þróun sem skilar sér margfalt til baka. Fjárfesting fyrirtækjanna í rannsóknum og þróun hefur tvöfaldast á síðasta áratug og nemur nú tæpum 2% af landsframleiðslu og hefur skilað sér í nýjum lausnum, nýjum fyrirtækjum og nýjum tækifærum. Útflutningur hugverkaiðnaðar hefur á sama tímabili verið í stöðugum vexti. Á síðustu sex árum hefur útflutningur aukist um yfir 120 milljarða. Hugvitið er orðið að sterkri stoð í íslensku atvinnulífi. Við ætlum að byggja ofan á þennan árangur og sjá til þess að þessi aukna fjárfesting breytist í raunveruleg verðmæti. Við höfum unnið góða undirbúningsvinnu í samvinnu við OECD og munum byggja á henni í endurskoðun á regluverkinu sem boðuð er í fjármálaáætluninni til þess að bæta framkvæmdina á endurgreiðslum með m.a. betra eftirliti, reglulegum mælingum á árangri og einhverjum breytingum. Á tímabili fjármálaáætlunar er áætlað að 96 milljörðum verði varið til stuðnings við nýsköpunarfyrirtæki. Þetta er stærsta einstaka verkefni stjórnvalda til að byggja upp fjórðu stoð íslensks efnahagslífs. Hún mun leiða okkur inn í nýja tíma en markmið mitt frá stofnun nýs ráðuneytis er að hugvitið verði okkar stærsta útflutningsgrein. Meira þarf þó að koma til. Byggja á undir þennan nýja drifkraft vaxtar með öflugu stuðningsumhverfi. Nýta þarf krafta samkeppnissjóða til þess og í dag leikur Tækniþróunarsjóður lykilhlutverk í stuðningi við nýsköpun og vöruþróun ásamt öðrum. Margir sjóðir styðja við rannsóknir og menntun. Munar þar mestu um Rannsóknasjóð en tækifæri eru til að efla sjóði hins opinbera. Lögð er áhersla á endurskoðun á sjóðakerfi rannsókna og nýsköpunar í þágu einföldunar, aukinnar skilvirkni og betri þjónustu.

Það eru ekki mörg sem hafa yfirsýn yfir allan þennan fjölda, kannski ekki síst þeir umsækjendur sem gætu notið góðs af sjóðunum. Mikilvægt er að gera umhverfið skilvirkara og minnka yfirbyggingu, kostnað og umsýslu sem og draga úr fjölda stjórna í þessum sjóðum. liður í því er að opna umsóknargátt sem gerir umsóknarferlið einfaldara og aðgengilegra. Samhliða minnkar yfirbygging sjóðanna og slagkraftur þeirra eykst sem og yfirsýn stjórnvalda yfir úthlutun til nýsköpunar.

Um þessi mál er fjallað í málaflokki 11.20 en þar eiga fjarskiptamál líka heima. Þar er helst að frétta að áfram er unnið hörðum höndum að ljósleiðaravæðingu landsins og bættu netsambandi á hringveginum. Íslenskt samfélag á síðan allt undir að hér starfi öflugir háskólar. Þess vegna munum við áfram sækja fram í þágu háskólanna en framlög til háskólanna aukast um 1,4

að hægt sé að byggja upp jarðræktarmiðstöð á Hvanneyri sem lengi hefur verið kallað eftir og mun gegna lykilhlutverki í þróun skólans á sjálfbærri matvælaframleiðslu. Alls munu framlög til reksturs háskóla aukast um 2,8 milljarða kr. til 2029 en með aukningunni er háskólum gert kleift að sækja fram á grundvelli nýrrar árangurstengdrar fjármögnunar sem ég kynnti síðasta haust, sem leggur áherslu á árangur og gæði og er fjármögnunarlíkan sem lengi hefur verið kallað eftir.

rétt eins og stefnt er að sameiningu undir hatti sjálfstæðrar háskólasamstæðu á Háskólanum á Hólum með Háskóla Íslands. Viðræðurnar eru enn í gangi en ég bind vonir við að þær gangi eftir. Þá verða skólagjöld afnumin í Háskólanum á Bifröst og Listaháskólanum frá og með næsta hausti. Slík aðgerð eykur jöfn tækifæri nemenda til náms og hefur þegar leitt til þess að mun fleiri eru að sækja í háskóla fyrir næsta haust. Að sama skapi verður stutt áfram við húsnæðisuppbyggingu háskólanna, ekki aðeins til að skólarnir geti tekið við fleiri nemendum heldur jafnframt til að bæta námsaðstöðu og efla gæði kennslunnar. Fyrirhugað er að reisa nýtt húsnæði heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands við Landspítalann auk þess sem Listaháskólinn fær nýtt húsnæði. Byggja þarf færni- og hermisetur við Háskólann á Akureyri til að efla nám í hjúkrunarfræði og fjölga nemendum og þá rís nýtt rannsóknar- og nýsköpunarhús við Háskólann í Reykjavík. Gert er ráð fyrir að bygging jarðræktarmiðstöðvar hefjist á Hvanneyri og síðan á að reisa húsnæði fyrir nám og rannsóknir í lagareldi á Sauðárkróki á vegum Háskólans á Hólum og ráðast í endurskipulagningu á húsnæðismálum Háskólans á Hólum í Hjaltadal til að búa betur um námsbraut í hestafræði og um ferðamáladeild. ferðamáladeild. Frú forseti. Hér hefur verið snert á helstu áherslum mínum í nýrri fjármálaáætlun. Þar er ekki aðeins að finna markvissan stuðning við nýsköpun og menntun heldur einnig stórar kerfisbreytingar eins og fjármögnunarlíkan og sameiningu háskóla og sjóða. Slíkt mun ekki einungis styrkja þá heldur gerir það þeim líka kleift að takast á við fjölbreyttari áskoranir og eykur samkeppnishæfni þjóðarinnar til lengri tíma. Við erum að leggja grunn að sterkara þekkingarsamfélagi á Íslandi, aukinni verðmætasköpun, samkeppnishæfni og stöðugra efnahagslífi til frambúðar. Það er lykillinn að fleiri tækifærum og enn meiri lífsgæðum.

Ég fagna áherslum ráðuneytisins í heilbrigðisvísindum. Það er vissulega hlutverk stjórnvalda að styðja við þá nýsköpun sem fram fer á forsendum samfélagslegrar ábyrgðar í lok dags. Sumir þessara aðila hafa stundað nýsköpun í áratugi,

Eftir því hefur samt verið tekið að starfsumhverfi nýsköpunarfyrirtækja í geiranum þykir ekki mjög skýrt og gagnsætt, þarna þurfa línur að vera miklu skýrari. Er það á ábyrgð háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytis sem heldur utan um þessi mál eða er heilbrigðisráðuneytið með málið á sinni könnu? Ég spyr vegna þess að nýsköpunarfyrirtæki hafa lýst yfir áhyggjum yfir því að boðleiðir séu óskýrar, ekki sé ljóst hvaða aðili ber ábyrgð. Ég varð ekki miklu nær eftir lestur fjármálaáætlunar. Við fyrstu sýn virðist þetta falla undir regnhlíf hæstv. ráðherra. Hvernig hyggst ráðherra tryggja að umhverfi skýrist, ekki síst gagnvart aðilum í heilbrigðistæknigeiranum? Ég vil líka spyrja hvort hæstv. ráðherra geri sér grein fyrir því að til þess að nýsköpunarfyrirtæki geti unnið af öllu afli

alveg frá því að ég kom fyrst í ráðuneytið. Ég setti fram sérstaka áherslu með því að tilkynna fléttuna þar sem maður heyrði af umhverfi þeirra, að þau væru ánægð með stuðningsumhverfið. Stuðningsumhverfið væri orðið mjög gott, þau fengju mikinn stuðning í sjóðaumhverfinu og endurgreiðslum rannsóknar og þróunar

o.s.frv. Fléttan var tilkynnt sem gerði það að verkum að styðja við nýsköpunarfyrirtæki og heilbrigðisstofnanir við að innleiða nýsköpun, að prófa sig áfram saman, að eiga samtalið. Og úr því hafa orðið alveg ótrúlegar sögur. Þetta eru sögur sem ég gæti ekki verið meira stolt af því að heyra, að sjá þessa heilbrigðistækni, þetta flotta fólk okkar í nýsköpunargeiranum, sem oft er með bakgrunn í heilbrigðismenntun, vera að reyna að finna lausnir og tækni við áskorunum heilbrigðiskerfisins og er nú að gera gagn gagn með því að hafa fengið stuðning við innleiðingu í heilbrigðisstofnunum og fyrirtækjum. Síðan er auðvitað mikilvægt að fjölga heilbrigðisstarfsmönnum. Það er sérstök áhersla á það og hefur verið aðgerðaáætlun í gangi undanfarið. Við erum strax í haust að sjá fjölgun

tek bara undir það að við þurfum að nýta þessa tækni og þessi tækifæri sem best. Við erum með regluverk um stafræna væðingu og notkun ópersónugreinanlegra gagna og svo erum við að vinna aðgerðaáætlun um gervigreind, þetta er samstarf tveggja ráðuneyta.

sem skiptir máli og hefur ekki verið gert áður. Við erum þá að ýta undir og styðja við háskóla einmitt að sækja fram, sækja í erlenda sjóði til þess m.a. að ná árangri í þessu. Þessir Evrópustyrkir eru einfaldlega mikilvægir og við erum að hækka framlög Íslands í sjóði á vegum Evrópusambandsins í þessari fjármálaáætlun og tryggja aðgang íslenskrar nýsköpunar, rannsókna og fjármögnunar að m.a. Invest in You, eins og ég kynnti fyrir stuttu.

Ég hef kynnt mér lauslega stefnumótun málefnasviða á verksviði og ábyrgð hæstv. ráðherra og langar að spyrja út í nokkur atriði sem þar koma fram og vekja áhuga minn. langar mig að staldra við fjarskiptin en meðal markmiða þar er að allri byggð bjóðist aðgangur að áreiðanlegu háhraðanetsambandi og að á öllum helstu stofnvegum sé áreiðanlegt farnetssamband. Eitt af því sem tilgreint er sem áskorun er að ljúka þurfi við ljósleiðaravæðingu landsins ef áherslur stjórnvalda um Ísland sem gígabitaland eigi að verða að veruleika á næstu árum. Það er enn þá nokkur fjöldi þéttbýlisstaða, minni þéttbýlisstaða og byggðarkjarna, þar sem innan við 80% heimila og fyrirtækja hafa aðgang að viðunandi fjarskiptatengingu,

Síðan er það farsímasambandið á vegunum sem mér finnst ganga of hægt fram og stundum raunar eru stigin skref aftur á bak því að þegar eitthvað bilar er eins og það líði margir mánuðir eða jafnvel ár þangað til farið er í viðgerðir. Stundum hefur mér dottið í hug að það þyrfti að vera til ein gátt til að tilkynna gloppur í farsímasambandi á stofnvegunum því að oft veit maður ekki til hvaða fyrirtækis á að snúa sér þegar bilun verður eða farsímasambandið dettur út.

Fyrst kannski varðandi bilanir í sendum að þá er Fjarskiptastofa að bregðast við slíku. Það er á ábyrgð Fjarskiptastofu að taka á móti slíkum ábendingum, greina og bregðast við eftir atvikum og mjög mikilvægt að það sé skýrt. Síðan tek ég undir með hv. þingmanni um mikilvægi ljósleiðaravæðingarinnar. Hún hefur gengið ótrúlega vel. Það hefur mikið gerst á undanförnum árum og við sjáum að áform markaðsfyrirtækjanna eru stór, þau eru

hann er fjármagnaður fyrir árið 2025 í áætluninni og síðan er 200 milljónum óráðstafað frá því í ár og frá síðustu árum sem við getum þá tekið með þegar við erum búin að gera okkur meira grein fyrir því er markaðsbrestur og hvar ríkið á að stíga inn í. Það á ekki, svo ég ítreki það, að taka langan tíma að laga bilanir. Gloppurnar á þjóðveginum eiga að vera vel þekktar en við höfum auðvitað líka stigið mikilvæg skref gagnvart farsímasambandi á þjóðveginum með samstarfi aðila um að ráðast í þær gloppur sem þekktar eru og ná árangri í því og við erum með háleit markmið um að ná auknum árangri á því sviði.

fyrirhugaðar varðandi nýsköpunarumhverfið á landsbyggðinni og langar þar m.a. að vísa til svars við fyrirspurn sem ég fékk frá fjármála- og efnahagsráðherra fyrr í vetur um að skattafsláttur vegna rannsókna- og þróunarverkefna skili sér ekki út á landsbyggðina. Síðan langar mig örlítið að koma inn á háskólastigið og fagna þar markmiðum og mælikvörðum sem eru settir um

Ríkisstjórnin hefur gert ótrúlega mikið fyrir stuðningsumhverfi nýsköpunar á síðustu árum. Ísland er meðal bestu 20 þjóða heims í stuðningsumhverfi og samkeppnishæfni nýsköpunar. Nú þurfum við að skoða hvernig við getum gert þetta enn þá betur, hvernig þetta getur verið skilvirkara,

til að styðja við ákveðin verkefni áfram og svo er það auðvitað háskólanna sjálfra að forgangsraða í verkefni þegar þeir eru komnir með jafn skýra fjármögnun og fjármögnunarlíkanið er.

Rannís kynnir sérstaklega úrræði nýsköpunarsjóðanna á landsbyggðinni. Við erum með Lóu, sem er sérstakur sjóður fyrir landsbyggðina, en sjóðirnir eru almennt svona

Við sjáum að það skiptir miklu máli að kynna sjóðina vel. Við höfum fjárfest í því að það verði nýsköpunargátt þannig að aðgengið sé betra, eins og landsbyggðin hefur kallað eftir og var ein af aðgerðum byggðastefnu, að það sé betra aðgengi að þeim sjóðum sem eru í boði. Það ætlum við líka að gera með einfaldari sjóðagátt og vonumst til að með því náum við meiri árangri, eins og við höfum séð með Lóu. Þar eru að koma gríðarlega öflug verkefni sem ættu auðvitað líka að sækja í stærri sjóði hins opinbera. Varðandi háskólana og árangur þá hafa þeir verið að falla niður lista og eru neðarlega á þeim en það er rétt að hafa í huga að það eru ekki allir háskólar í heimi á þessum lista og það eru tveir háskólar á Íslandi sem ná yfir höfuð að vera mældir. Við erum með mjög litla háskóla og þess vegna hef ég lagt áherslu á aukna samvinnu þeirra, samstarf og sameiningar til að ná meiri árangri. Það er rétt sem hv. þingmaður segir að það er ekki bara fjármögnun sem mun skila þeim ofar, það eru gæðin og fókus á það er settur í árangurstengdri fjármögnun til að ná auknum árangri og auka samt samkeppnishæfni háskólanna. Þá stendur yfir endurskoðun á lögum um opinberan stuðning við vísindarannsóknir. Þar verður ýmislegt skoðað, m.a. jafnari stuðningur, hvert stuðningur fer gagnvart nýsköpuninni og vísindarannsóknum. En árangurstengda fjármögnunin gagnvart háskólunum er auðvitað stóra kerfisbreytingin. Hún snýst ekki bara um aukna fjármuni heldur hvernig fjármunum er varið til háskólanna,

með gæðin. Ríkið, sem deilir út skattpeningum til þessara skóla, ætti að gera kröfu um að þeir hafi verklag sem tryggir hlutlægni í hvívetna og að þeir nái að fara upp gæðalistann og taki á þeim vandamálum sem þar eru.

peninga heldur um það að búa til rétta hvata til að ná árangri. Það getur líka snúist um hvort fólk sé fastráðið í doktorsverkefni eða ekki o.s.frv. Það ýtir undir að við horfum ekki bara á það, eins og oft er í kerfinu öllu og öllum málaflokkum, hversu miklir fjármunir fara til kerfisins eða háskólanna heldur að fjármagnið fari í þau verkefni sem ýta undir gæði náms.

prófessorum og kennurum að utan sem geta hjálpað okkur að ná meiri árangri og stækka þann sjóndeildarhring sem hér er. Við sjáum nú þegar að með því að hafa kynnt þessa stóru kerfisbreytingu eru háskólarnir sjálfir farnir að breyta því hvernig þeir

Mig langar að spyrja fyrst um hluti tengda rannsókna- og þróunarstyrkjum en það er þannig að styrkir vegna endurgreiðslu á rannsóknum og þróun hafa verið lykilstuðningur við nýsköpunarfyrirtæki.

Það er ánægjulegt að sjá þessa hækkun en á sama tíma er enn mikilvægara að öflugt eftirlit sé með þessum styrkjum og tryggt sé að þeir fari ekki allir til stærri og stöndugri aðila heldur nýtist frumkvöðlafyrirtækjum.

Við höfum séð hvernig þessi stuðningur hefur nýst og hversu mikið fjárfestingar fyrirtækja í rannsóknum og þróun hafa aukist sem og útflutningstekjur að sjálfsögðu, sem störfum hefur fjölgað þar sem framleiðni er mikil sem skiptir máli fyrir hagvöxt og stóra samhengið í efnahagsmálum landsins. Við erum að boða hér áframhaldandi stuðning, sem er risaákvörðun.

Við ætlum að eiga samtal við Rannís um eftirlitið og hvernig við getum gert þetta einfaldara og skilvirkara sem og gætt að eftirliti með þessu en líka velta upp spurningum um hvort við tökum fyrir það að þessir starfsmenn geti unnið erlendis, að þeir starfi þá einungis á Íslandi til að mynda, og fleiri svona minni háttar atriði sem gætu lagað kerfið og gert það gott varanlega. Við ætlum að auka m.a. samstarf milli Rannís og Skattsins í þessu eftirliti, en þessar stofnanir hafa báðar framkvæmd á sínum höndum í dag, og er það í vinnslu. En það sem skiptir mestu máli er að við höldum áfram að vera samkeppnishæf, að við styðjum og tölum þetta kerfi upp af því að þetta skiptir sannarlega öllu máli þegar við sjáum að fólk fólk með hugmyndir og fyrirtæki hér ákveða að vera í rannsóknum og þróun á Íslandi, fara ekki með fyrirtæki sín af landi brott heldur eru hér í samkeppnishæfu umhverfi og bæta íslenskt efnahagslíf.

Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið og er ánægjulegt að heyra að við hæstv. ráðherra erum sammála þegar kemur að þessum málaflokki.

Þá meina ég vegna þess að við erum jú mjög háð stafrænum lausnum og erum eyja úti í miðju hafi með fáar tengingar til útlanda sem auðvelt er að ráðast á.

fylgt vel eftir og að það sé fjárfest í því að koma aðgerðum áleiðis. Þessi öra þróun kallar auðvitað á að það sé líka skýr samstarfsvettvangur og við höfum komið honum á fót og fjárfest í því. Það er núna kominn samstarfsvettvangur fræðslu, menntunar og rannsókna á sviði netöryggis sem heitir Eyvör

NIS-1 og NIS-2 tilskipunina sem skiptir máli í vörnum okkar sem og að fjárfesta í CERT-IS og getu þeirra til að taka æfingar, taka þátt í alþjóðlegum æfingum sem og að

Í fjármálaáætlun kemur fram að framlög verði aukin til að bæta húsnæðisaðstöðu háskóla og að framkvæmdir við nýtt húsnæði Listaháskóla Íslands í Tollhúsinu hefjist. Á dögunum kom fram að tvöfalt fleiri sóttu um nám í Listaháskóla Íslands í ár en í fyrra. Einnig bárust þær gleðifréttir að skólagjöld yrðu felld niður frá og með haustönn ársins 2024. Því er fagnaðarefni að undirbúningur sé hafinn að flutningi Listaháskóla Íslands í Tollhúsið við Tryggvagötu. Virðulegi forseti. Eins og ég kom inn á í ræðu fyrr í dag aukast tekjur af skapandi greinum ár frá ári og hagræn áhrif þeirra eru því umtalsverð. Það skiptir sköpum að stjórnvöld standi með og styðji við skapandi greinar hér eftir sem hingað til. Mig langar að spyrja hæstv. háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra hvort stefnt sé að því að fjölga nemum í ljósi hinnar miklu aðsóknar að námi í Listaháskóla Íslands og ótvíræðum hagrænum áhrifum skapandi greina og ef svo er, hvort það breyti á einhvern hátt stefnu í húsnæðismálum skólans. Ég þakka hv. þingmanni fyrir. Auðvitað skiptir sköpum að við tryggjum hér gott aðgengi og jöfn tækifæri að listnámi á háskólastigi. að gera ekki upp á milli opinberra og einkarekinna háskóla finnst mér vera sanngirnisleið sem ýtir undir fjölbreytt rekstrarform og valfrelsi þegar kemur að háskólanámi. Á sama tíma erum við með samninga við einkareknu háskólana um nemendafjölda og ákveðið hámark, sem enginn af einkareknu háskólunum hefur farið upp í að nálgast undanfarin ár.

og skapandi greinum, í ýmsu, hvort sem það tengist hugverkaiðnaði eða öðru. Það er svigrúm til þess að fjölga nemendum núna innan núverandi samninga, bæði hjá Bifröst og Listaháskólanum þar sem við höfum séð meira en tvöföldun í umsóknum. Svigrúmið er eitthvað, einhverjum verður eflaust neitað en svo erum við líka að komast í stærra húsnæði.

og veit ég að hæstv. ráðherra brennur fyrir því að efla menntun í heilbrigðisvísindum. Lengi hefur aðgengi ungs fólks á landsbyggðinni að háskólanámi verið takmarkað og því er afar ánægjulegt að sjá í fjármálaáætlun að færni- og hermisetur rísi við Háskólann á Akureyri. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra hvernig færni- og hermisetur í heilbrigðisvísindum muni nýtast til að fjölga nemendum í hjúkrunarfræði í ljósi mikillar manneklu í heilbrigðiskerfinu, ekki síst á landsbyggðinni.

til að geta fjölgað nemendum. Það hefur verið flöskuháls í verknáminu, sem getur verið skiljanlegt vegna álags á heilbrigðiskerfið en það má ekki hamla því að við getum fjölgað nemendum í þessum greinum. Síðan fleygir tækninni fram og það er mikil nýsköpun í kennsluháttum um allan heim. Við sjáum að færni- og hermisetur eru ekki bara að koma í staðinn eða til móts við verknám heldur eru þau að verða enn þá betri í að þjálfa nemendur upp í mjög hættulegum

getum við fjölgað nemendum verulega og stigið þau skref sem ég og hæstv. heilbrigðisráðherra höfum sett okkur sem markmið, bæði varðandi læknisfræði og hjúkrunarfræði. En það er ekki síst mikilvægt að fjölga líka í öðrum greinum, eins og sjúkraliðum o.fl., til að styðja við þessa þróun.

Það gerir það út frá atvinnumöguleikum fyrir háskólanám eða að loknu námi og ekki síður út frá kostnaði, tekjum sem það fer á mis við á meðan það er í námi og kostnaðinum sem það síðan situr uppi með eftir að hafa farið í gegnum háskólanám.

Ég var að reyna að finna út úr þessu þegar ég skoðaði fjármálaáætlunina og er þess vegna glöð með að fá tækifæri hér til að stytta mér leið. Sér þessara hugmynda um breytingar sem ráðherrann er með stað

Kjaramál háskólamenntaðra eru síðan sérkapítuli út af fyrir sig. Krónutöluhækkanir hafa dregið úr því að háskólanám borgi sig í krónum og aurum þegar fólk reynir að reikna það út og það er vandamál sem við leysum ekki í háskólunum sjálfum en þarf að líta á heildstætt í umræðu í samfélaginu. Varðandi stuðningskerfi Menntasjóðsins þá tek ég bara undir með hv. þingmanni. Breytinga sér kannski ekki alveg stað í fjármálaáætlun, enda var búið að gera mikla áætlun um hækkun með síðustu breytingum. grein fyrir því að þær væru kostnaðarmeiri, að fleiri myndu taka námslán og úr því rættist ekki. Búið var að gera áætlanir um að miklu fleiri myndu nýta sér kerfið og það yrði í raun enn kostnaðarsamara en það hefur síðan reynst. Við erum að reyna að vinna innan þess ramma þess ramma í því hvernig við komum til móts við þessa stöðu sem hv. þingmaður lýsir svo vel. Það er gríðarlega mikilvægt að Menntasjóðurinn nái markmiðum sínum um að tryggja jöfn tækifæri til náms og maður er hræddur um að það markmið hafi aðeins glatast miðað við þann árangur sem við erum að sjá af breyttu kerfi. Annars tek ég undir með hv. þingmanni um mikilvægi þess að fá fólk í háskóla, að fá fjölbreyttan hóp fólks. Ég hef reynt að stuðla að því með mörgum breytingum. Ein af þeim er að tryggja jafnt framlag til einkarekinna og opinberra háskóla,

þakka hv. þingmanni fyrir. Árangurstengda fjármögnunin felur í sér fjölmargar breytingar. Í fyrsta lagi felur hún í sér enn þá betri fjármögnun á heilbrigðisvísindagreinunum, skýrari afmörkun á þeirri fjármögnun í kennsluhlutanum sem og síðan rannsóknahlutanum, sem er í fyrsta skipti

úr árangurstengdu fjármögnuninni. Við erum því að ýta undir bæði sókn og gæði rannsókna og árangur í þeim. Þar keppa skólarnir sín á milli þurfa líka að sækja í auknum mæli í sjóði Evrópusambandsins og fá þar stuðning og mótframlög í gegnum árangurstengda fjármögnun. Síðan erum við með okkar rannsóknasjóði sem við höfum auðvitað verið að efla og styrkja. Covid-framlögin hafa aðeins dottið niður en áfram erum við að stefna að auknum stuðningi í rannsóknum, ekki síst í gegnum háskólana með þessum kerfisbreytingum. Þegar allt kemur til alls er hagkerfið okkar byggt á hugmyndum og hugmyndir verða

opinber fjármál sem við reynum að vinna eftir til þess að það sé eitthvert ákveðið skipulag á því hvernig við högum ríkisfjármálunum, það skiptir máli efnahagslega og fjárveitingavaldið er nú þegar allt kemur til alls hér á Alþingi. Þannig að þegar ráðherra tilkynnti um niðurfellingu námsgjalda, skólagjalda, þá klóraði ég mér alla vega mikið í hausnum því að ég mundi ekki eftir að hafa séð það, hvorki í fjármálaáætlun né fjárlögum, og vissi þar af leiðandi ekki hvaðan fjárheimildin fyrir því að fella niður skólagjöld í einkareknum háskólum kæmi miðað við fjárlög. Nú var ég á Rannsóknaþingi í gær og þar kom fram spurning um styrki í Rannsóknasjóð til að passa upp á grunnrannsóknirnar.

stefnu stjórnvalda. Ef það er stefna stjórnvalda að auka grunnrannsóknir þá á það að koma fram í fjármálaáætlun. (Forseti hringir.) Ég spyr því: Á að auka fjármögnun í grunnrannsóknir á tíma þessarar fjármálaáætlunar?

að þiggja 100% fjármögnun úr árangurstengdu fjármögnuninni og fjármögnunarlíkani í staðinn fyrir 75%. Sú prósenta hafði verið ógagnsæ. Það hafði aldrei verið tekin nein ákvörðun um hvaða skerðingu einkareknir háskólar eða sjálfstætt starfandi sem eru með skólagjöld myndu setja. Því var talsvert mismunandi hvað sjálfstætt starfandi skólar höfðu fengið um árabil úr opinberum sjóðum. Ég tilkynnti um að val væri um það að þiggja 75% hluta eins og gengur og gerist í lögum um grunnskóla eða að þiggja 100% hluta án þess að taka skólagjöld, sem væri þá ákvörðun skólanna sjálfra. Þessi niðurfelling rúmaðist innan svigrúms ráðuneytisins af safnlið háskólastigsins og kemur ekki niður á öðrum háskólum.

sérstaklega í rannsóknum þar sem það er í fyrsta skipti gagnsætt hvernig við fjármögnum rannsóknir til háskólanna. Við ætlum að efla Rannsóknasjóð og vonandi náum við því árið 2025. Við erum að skoða sjóðaumhverfið í heild sinni og sú endurskoðun stendur yfir, hvernig þeim fjármunum er skipt og hvernig við getum nýtt fjármuni betur í sjóðaumhverfinu og minnkað m.a. umsýslu og yfirbyggingu sjóðanna, sem er talsvert mikil. Sjóðirnir gegna mikilvægu hlutverki en það þarf en það þarf að efla bætta fjármögnun háskólanna eins og við erum að gera og þátttöku í rannsóknaáætlunum Evrópusambandsins og þessi mótframlög sem ég hef líka lýst hér í dag.

Í árabil hefur fjármögnun háskólanna verið þannig háttað að Alþingi samþykkir hér ákveðnar upphæðir þar sem farið er eftir gömlu fjármögnunarlíkani sem var samþykkt 1999 og hefur síðan verið fryst í mörg ár.

hver prósentan er, hver hvatinn er á bak við og hvernig ákvörðun er tekin um hverja einustu krónu sem fer í háskólana. Það hefur ekki verið gert til lengri tíma. Það er áhyggjuefni að framlög í samkeppnissjóði fái ekki launa- og verðlagsbætur og við þurfum að vinna gegn því. Þessi ríkisstjórn hefur bætt verulega í samkeppnissjóði og sérstaklega í Covid. Núna er staðan í efnahagslífinu þannig að við þurfum að draga saman. Það er ábyrgðarhluti að auka ekki umfram getu okkar til þess að ná verðbólgu niður og svo vonast ég til að aftur verði hægt að sækja fram í þessu, enda skiptir það verðmætasköpun og árangur Íslands til lengri tíma máli.

Það eru mörg verkefni sem við stöndum frammi fyrir í mennta- og barnamálaráðuneytinu, verkefni sem varða samfélagið allt og farsæld okkar allra til framtíðar. Mörg þessara verkefna eru komin vel á veg, þau verkefni sem lagt var upp með í stjórnarsáttmála, og við erum í mikilli sókn í verkefnum er varða til að mynda íþróttir og æskulýðsstarf, en ekki síst er það mitt markmið að við náum árangri í því að styrkja grunnstoðir samfélagsins, efla íslenskt menntakerfi, gæði menntunar farsæld allra barna á Íslandi. Til að ná árangri í þeim verkefnum þarf vissulega í einhverjum tilfellum aukið fjármagn og ég yrði seinastur hér til að segja að það væri komið nóg af fjármagni í málefni menntunar og barna. Við þurfum ekki síst aukið fjármagn þegar um er að ræða framkvæmdir og fjárfestingar en líka góða nýtingu þess fjármagns sem til staðar er, þvert á kerfi og þvert á stjórnsýslustig.

Heildarfjárheimild fyrir árið 2025 er áætluð 58,6 milljarðar. Starfsemi mennta- og barnamálaráðuneytisins eins og annarra ráðuneyta mótast í fjármálaáætlun til næstu ára af þeim áhrifum sem verðbólga og efnahagsmál hafa, eins og gengur og gerist.

en einnig er til staðar uppsöfnuð fjárheimild sem nýtt verður til áframhaldandi uppbyggingar. Við höfum sett fram tímasetta forgangsröðun um að byggja við starfsmenntaskóla á Íslandi. Fyrir liggur samkomulag um kostnaðarskiptingu milli ríkis og viðkomandi sveitarfélaga að ráðast í stækkun Fjölbrautaskólans í Breiðholti, Menntaskólans á Ísafirði og Fjölbrautaskóla Suðurnesja, ásamt Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Þá er líka gert ráð fyrir að hækka framlag til vinnustaðanámssjóðs um 450 milljónir á tímabilinu 2025–2027. Einnig er gert ráð fyrir 470 millj. kr. auknu framlagi vegna fjölgunar nema í starfs- og verknámi og 400 millj. kr. til eflingar framhaldsskólakerfinu almennt, en auk þess verður gerð mikilvæg breyting á úthlutun fjármuna til málefnasviðsins.

sem er nýbreytni, að fjármála- og efnahagsráðuneytið og mennta- og barnamálaráðuneytið muni saman vinna að greiningu á breyttum náms- og þjónustuþörfum nemenda á framhaldsskólastigi. Jafnframt verður gert ráð fyrir auknum stuðningi nýrrar stofnunar menntunar og skólaþjónustu við framhaldsskólakerfið almennt. Þannig verður hægt að nýta fjármagn betur og mæta auknum fjölbreytileika í skólakerfinu. Gert er ráð fyrir að við undirbúning fjárlaga fyrir árið 2025 verði greiningu á fyrsta áfanga nýs reiknilíkans til málaflokks 20.10 Helstu breytingar til lækkunar útgjaldaramma á tímabilinu felast í almennri aðhaldskröfu að fjárhæð 286 milljónir og niðurfellingu á tímabundnum framlögum til ýmissa verkefna sem nema 142 milljónum. Því næst langar mig að fjalla aðeins um inngildingu og menntakerfið. Inngilding, jöfnuður og virkni einstaklinga er algjör lykill að árangri og ekki síst í fjölbreyttu samfélagi. Þetta á sérstaklega við um börn og þær aðstæður sem þau búa við í æsku og skapa grunn þeirra til framtíðar. Menntun, gæði hennar og stuðningur í skólakerfinu, þá ekki síst jöfn tækifæri allra barna til gæðamenntunar óháð uppruna eða annarra aðstæðna er lykill að farsæld þeirra sem og samfélagsins alls til frambúðar.

„og 3,8 ma.kr. árin 2025–2027 vegna fjármögnunar gjaldfrjálsra skólamáltíða í tengslum við kjarasamninga á almennum markaði. Gert er ráð fyrir að þessar heimildir verði nánar útfærðar í fjárlagafrumvarpi ársins 2025 og færðar á viðeigandi málefnasvið.“ Þetta eru gríðarlega mikilvægar breytingar í þágu barna á Íslandi sem ég vonast til að geta rætt betur hér í þingsal við fyrsta tækifæri ásamt fleiri stórum umbótaverkefnum innan menntakerfisins sem öll þarfnast aukinna fjárútláta, þá sérstaklega inngildinguna, sem varðar mitt ráðuneyti, og þau verkefni sem við sjáum fyrir okkur að ráðast í þar.

Laugardalshöll hefur þjónað vel íslenskri þjóð en uppfyllir ekki þær kröfur sem gerðar eru til alþjóðakeppni í dag. Því er mjög ánægjulegt að í fjármálaáætlun er að finna fjármagn til byggingar nýrrar þjóðarhallar. Hún mun auka samkeppnishæfni bæði borgar og þjóðar á alþjóðavísu. Hjarta íþróttastarfs á Íslandi verður í Laugardalnum og á að vera í Laugardalnum, með stórbættri aðstöðu fyrir alla notendur og almenning og samnýtingu á þeim mannvirkjum sem fyrir eru. Síðan munum við áfram á tímabilinu vinna að undirbúningi þjóðarleikvangs í knattspyrnu og frjálsum íþróttum, en þjóðarhöllin er að fullu fjármögnuð í þessari fjármálaáætlun, þ.e. hluti ríkisins. Við förum stórhuga inn í nýja áætlun og í beinu samhengi við þennan áfanga má segja að uppbygging afreksíþróttastarfs á Íslandi sé orðin mjög brýn og stendur vilji ríkisstjórnarinnar til að bæta verulega úr þeirri stöðu. Í greinargerð málefnasviðs íþrótta í þeim drögum fjármálaáætlunar sem liggja fyrir er einmitt gerð grein fyrir fyrirætlunum er þetta varðar. En ekki þarf einungis að huga að afreksstarfi heldur almennri eflingu starfsemi íþróttasambanda og íþróttafélaga með það fyrir augum að styðja við íþróttaiðkun allra aldurshópa sem og heilsueflingu landsmanna. Stutt verður sérstaklega við þátttöku fatlaðra barna og ungmenna með annað móðurmál en íslensku í íþrótta- og æskulýðsstarfi og svigrúm er til þess. Þátttaka í slíku starfi styður aðlögun fjölskyldunnar í heild og dregur úr líkum á einangrun. Sérstök áhersla hefur verið sett á þetta í samskiptum stjórnvalda við íþrótta- og æskulýðshreyfinguna, m.a. með stuðningi við endurskipulagningu svæðaskiptingar íþróttahreyfingarinnar sem felur í sér meiri faglegan stuðning við íþróttafélög um allt land, með sérstakri áherslu á börn með erlendan tungumála- og menningarbakgrunn annars vegar og börn með fatlanir hins vegar. Virðulegi forseti. Ég gæti talað lengur og farið yfir fleiri mál en því miður er tíminn uppurinn. Ég vænti þess að geta átt góð samskipti við fjárlaganefnd í framhaldinu og við þingmenn í andsvörum og umræðum um þetta mál næstu klukkustund.

barn fái ekki að æfa íþróttir eða læra á hljóðfæri vegna fjárhagsstöðu foreldra sinna. Þannig viljum við ekki hafa hlutina á Íslandi. Hvert einasta barn sem býr við slíkar aðstæður er einu barni of mikið. Samkvæmt úttekt frá Vörðu – rannsóknastofnun vinnumarkaðarins býr fjórðungur einstæðra foreldra við efnislegan skort og hátt í þriðjungur þeirra getur ekki greitt kostnað vegna tómstundastarfs barna sinna. Það vill svo til að Framsóknarflokkurinn lofaði því fyrir síðustu alþingiskosningar að veittur yrði sérstakur tómstundastyrkur, vaxtarstyrkur eins og það var kallað í kosningabaráttunni, fyrir öll börn með 60.000 kr. greiðslu óháð efnahag. Ég hef spurt hæstv. ráðherra um efndir á þessu kosningaloforði áður. Ég held að þetta sé í þriðja skiptið en munurinn núna er kannski sá að Framsóknarflokkurinn er kominn með fjármálaráðuneytið. Því spyr ég hæstv. barnamálaráðherra: Hvers vegna er ekki minnst á þennan vaxtarstyrk, þennan 60.000 kr. almenna tómstundastyrk í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til næstu fimm ára núna þegar kjörtímabilið fer að klárast? Hvað er að frétta

hópar muni njóta a.m.k. 60.000 kr. tómstundastyrks á hverju ári, að það verði greitt sérstaklega fyrir þessa hópa og það gerist þá núna strax á næsta ári áður en kjörtímabilinu er lokið?

Covid-faraldrinum, að við vorum kannski ekki alveg að ná til þessara hópa þrátt fyrir að aukið fjármagn kæmi til stuðnings, því að það eru fleiri félagslegar aðstæður sem þarna spila inn í eins og til að mynda varðandi börn með erlendan tungumála- og menningarbakgrunn. Þá þarf íþróttafélagið oft að hafa kapasítet og kalíber til að geta sótt til þessara fjölskyldna og byggt upp traust og stuðning. En þetta er líka eitt af því sem ég ræddi við stéttarfélögin í aðdraganda lífskjarasamnings, vegna þess að skólamáltíðir og niðurgreiðsla til íþrótta- og tómstundastarfs eru allt saman jákvæð skref. Niðurstaðan úr því samtali var að skólamáltíðir væru eitthvað sem við skyldum setja í forgang því að það mun líka nýtast þessum sömu fjölskyldum og þessum sömu börnum.

fyrir þetta svar og þessar skýringar. Eins og ég fór yfir áðan þá var það kosningaloforð Framsóknarflokksins að öll börn skyldu fá 60.000 kr. vaxtarstyrk óháð fjárhagsstöðu. Mér heyrist af svörum hæstv. ráðherra að ákveðið hafi verið eftir kosningar að það yrði ekki staðið við þetta loforð heldur yrðu hlutirnir gerðir með einhverjum allt öðrum hætti, enda hefðu einhverjar greiningar bent til þess að þetta loforð hefði kannski ekki verið skynsamlegt. Gott og vel. Ég vil kannski fá hæstv. ráðherra til að staðfesta aftur hér í seinni atrennu þann skilning minn að ekki einu sinni þessir tveir hópar sem hæstv. ráðherra minntist á, börn með fötlun og börn af erlendum uppruna, muni fá 60.000 kr. vaxtarstyrk.

Eins og ég rakti í máli mínu áðan þá var niðurstaðan sú í stefnuyfirlýsingu þessara ríkisstjórnarflokka að við ætluðum að styðja við fjölskyldur og auka hlutdeild þeirra sem gætu tekið þátt í íþrótta- og tómstundastarfi. Niðurstaðan úr þeirri vinnu varð sú, eftir samtöl við íþróttahreyfinguna, að fara í þetta nýja svæðaskipulag og eiga fulltrúar að aðstoða við það að virkja fleiri til íþrótta- og tómstundastarfs, vegna þess að staðreyndin er að

eru það útfærslurnar, samtalið við hagaðila o.fl. sem hefur áhrif á það hver eiginlega lendingin er. Við ætlum okkur að efla og auka stuðning við þessa hópa barna í íþrótta- og tómstundastarfi, við erum að gera það og munum gera það og ætlum einnig að mæla árangurinn af því.

Það er þannig að Ísland kemur ofboðslega vel út í nær öllum alþjóðlegum samanburði um velsæld, hagsæld, hamingju og guð má vita hvað. En því miður er mælikvarðinn sem OECD gefur út varðandi nám og námsárangur í PISA ekki nægjanlega góður. Ég veit að hæstv. ráðherra deilir þessum áhyggjum. Ég er alls ekki að segja að PISA sé eitthvað alfa og ómega um gæði menntakerfisins okkar en það er alveg ljóst að það er algerlega óásættanlegt að lestrarhæfni íslenskra barna sé ekki meiri en raun ber vitni á þeim mælikvarða. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra út í þær aðgerðir sem hann hyggst ráðast í

Ég held að ný þjónustustofnun sem var að taka til starfa 1. apríl, Miðstöð menntunar og skólaþjónustu, geti gegnt lykilhlutverki í því að aðstoða skólasamfélagið, auka ákveðna samhæfingu og vera stoð og stytta inn í skólasamfélagið allt í kringum landið og geti skipt gríðarlega miklu máli. Þessu þarf að fylgja skarpara verklag sem ég sé fyrir mér að geti komið með nýrri löggjöf um skólaþjónustu og inngildingu. Við þurfum að stórauka námsgagnaútgáfu og ef eitthvað er hef ég eilitlar áhyggjur af því að við séum ekki með alveg nógu mikið svigrúm í þessari fjármálaáætlun til að mæta því eins og við þurfum að gera, en þó er ákveðið fjármagn til inngildingar sem við höfum í hyggju að nota til námsgagnaútgáfu og frumvarp er væntanlegt í þeim efnum. Við þurfum að bæta tölfræði þegar kemur að menntakerfinu. Við þurfum Við þurfum að koma nýjum matsferli af stað sem ný Miðstöð menntunar og skólaþjónustu er komin vel af stað með og reiknar með að geta farið að prófa á allra næstu misserum í skólunum. En það er ekki nóg að mæla tölfræðina og árangurinn, það þarf líka að vera hægt að vinna úr því og styðja kennarana til þess. Við sjáum umræður sem voru í Kastljósi í vikunni um það að fleiri og fleiri kennarar kenni í stuttan tíma, hætti eftir stuttan tíma og fari til annarra starfa. Ég held að það sé m.a. vegna þjónustunnar, það er samspil milli heimila og skóla og þetta erum við allt að teikna upp í aðgerðaáætlun sem allir hagaðilar koma að. Við ætlum okkur að næsta aðgerðaáætlun menntastefnu rammi þetta inn. (Forseti hringir.) Ég hef tæpt á einungis nokkrum atriðum hérna og ég gæti nefnt allmörg fleiri.

mig langar að hvetja til þess að við vinnum þetta eins hratt og kostur er. Vegna þess að hæstv. ráðherra kom inn á matsferlana þá ætla ég að leyfa mér að nota það sem fólk þarna úti þekkir sem samræmd próf;

til að átta sig á stöðu sinni, kennarar geta séð niðurstöðuna, skólastjórnendur og sveitarstjórnir og við getum séð samanburð á milli landsvæða og skóla. Ég held að það sé ofboðslega brýnt, hæstv. ráðherra, að við komum þessu á hið fyrsta. Það er í rauninni algerlega óþolandi að við séum í raun bara með þessa PISA-könnun sem einhvers konar niðurstöðu og mat á íslensku skólakerfi. Okkur vantar miklu fleiri tæki og ég veit að margir skólar hafa tekið upp ágætisgæðakerfi og eru að koma vel út úr innra mati. Ég veit að við erum með ytra matið, en samræmdir matsferlar eru eitthvað sem liggur mjög á.

Ég segi það sem ég sagði áður í upphafi minnar ræðu, að ég verð seinastur manna til að segja að við séum búin að setja nóg fjármagn í þessi mál. Við eigum að nýta það fjármagn betur sem við erum með, en það er þannig að við höfum ekki verið að setja mikið í námsgögn. Við höfum ekki verið að fjárfesta í þessu

það er svo margt í Kveikjum neistann sem er öðruvísi, sem er verið að prófa. Eitt er aukin hreyfing nemenda. Annað er að spila á ástríðu nemenda og vinna með ástríðu og áhugahvöt nemenda með sérstökum ástríðutímum. þriðja er alveg ótrúlegur árangur í samfélagi eins og Vestmannaeyjum í að byggja upp áhuga, umræðu og vilja allra í samfélaginu til að standa að skólanum og ná gríðarlegum árangri í samstarfi heimilis og skóla.

Í dag er öllum frjálst að taka upp Kveikjum neistann eða önnur þau verkefni sem eru í gangi. Það er ótrúlegt frelsi í menntakerfinu okkar. Ef hið opinbera ætti að taka ákvörðun um að skala verkefni eins og Kveikjum neistann upp þá þarf einhver að vera til staðar sem getur aðstoðað og þjónustað það. það. Ný Miðstöð menntunar og skólaþjónustu getur gert það. Hennar hlutverk á að vera að þjónusta sveitarfélög í því að taka upp það sem vel gengur annars staðar. Hennar hlutverk og afl þarf að vera það,

Hennar hlutverk á að vera að skala þetta upp. Þannig að já, ég mun standa við bakið á Miðstöð menntunar og skólaþjónustu. Eitt af því sem ég ræddi í minni ræðu er að fylgja svona verkefnum eftir og aðstoða fleiri við það.

er í viðræðum við ákveðna skóla. Því vantar fjármagn til þess að geta þjónustað þessa skóla til að innleiða kerfið en það er enginn vilji til þess að setja aukið fjármagn í þetta

Virðulegi forseti. Ég rakti það mjög vel í mínu fyrra andsvari að það ætti að vera hlutverk stofnunarinnar sem á að þjónusta menntakerfið að aðstoða við það ef menn vildu skala upp eða þjónusta aðila. Hluti af því sem ný þjónustumiðstöð menntunar og skólaþjónustu þarf að byggja er verkfærakista, það sem vel gengur á einum stað sem miðla þarf til annars staðar og annarra svæða. Kveikjum neistann er eitt þessara sprotaverkefna sem er að skila jákvæðum árangri og við eigum að aðstoða við að skala upp. Ég veit ekki hvað þingmaðurinn er að óska eftir, er það að ráðherrann sjálfur taki ákvörðun miðstýrt um það (Gripið fram í.) — að ráðherrann eigi að stýra því nákvæmlega? Við viljum hafa ákveðna grósku í skólakerfinu. Ég heimsæki skóla í nánast hverri einustu viku og kynnist ýmsum sprotaverkefnum, umbreytingarverkefnum sem ganga vel á ólíkum sviðum. Þetta er eitt þeirra. Við eigum að fylgja því eftir. (Forseti hringir.) Ný Miðstöð menntunar og skólaþjónustu gegnir þar lykilhlutverki og við þurfum að tryggja henni fjármagn til þess að geta fylgt því eftir.

en hluti af Barnvænu Íslandi, sem er þingsályktunartillaga sem samþykkt var hér á Alþingi og hafði það að markmiði að auka og efla þátttöku, réttindi og raddir barna og ungmenna í íslensku samfélagi. samfélagi. Þessi aðgerð liggur hjá forsætisráðuneytinu. Mannréttindasamningar og staðfesting þeirra liggja hjá forsætisráðuneytinu og ég veit ekki annað. Ég fékk nýlega upplýsingar um að sú vinna væri í gangi þar við að fullgilda þessa bókun, en því þurfa að fylgja farvegir, verkferlar og fleira þannig að sú vinna er í gangi. Það er hins vegar svo, bara sagt í heiðarleika hér, að

og það eru fleiri atriði í henni sem eru komin einu til tveimur árum á eftir þeirri upphaflegu áætlun sem lögð var til. Þannig að þetta er í vinnslu, er hjá forsætisráðuneytinu og ég veit ekki annað en að þar sé unnið að þessu hörðum höndum, enda á það að vera þannig að mögulegt sé fyrir börn og ungmenni að leita réttar síns beint til mannréttindanefndarinnar. Við eigum að taka þessa valfrjálsu bókun upp en við þurfum að vera tilbúin til þess þegar þar að kemur.

Virðulegi forseti. Jú, við erum að fylgja eftir þingsályktun um Barnvænt Ísland. Þetta er eitt af því sem átti að ljúka fyrir árslok 2023 en eins og ég segi þá eru atriði í þessari áætlun sem hafa hliðrast eilítið og þetta er eitt þeirra. Það er bara heiðarlegt að viðurkenna að þetta hefur tekið lengri tíma. Ef ég skil það rétt

Virðulegi forseti. Í kjördæmaviku í febrúar síðastliðnum heimsóttum við í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði alla framhaldsskóla á landinu og ræddum við starfsfólk, skólastjórnendur og nemendur um þau málefni sem brýnust eru á framhaldsskólastiginu. Þar kom fram að stuðningi við nemendur af erlendum uppruna væri á flestum stöðum ábótavant og víða tækifæri til úrbóta. Á nýafstaðinni menntamálaráðstefnu Vinstri grænna talaði nemandi við Tækniskólann sem á rætur að rekja til Sómalíu, hefur verið á landinu rúmlega í og svaraði spurningum ráðstefnugesta á nánast lýtalausri íslensku. Fram kom að hann hefði aldrei verið í skóla áður. Þarna má hrósa Tækniskólanum fyrir að taka vel á móti nemendum af erlendum uppruna en jafnframt benda á þann mannauð sem felst í fólki sem hingað leitar. Virðulegi forseti. Í fjármálaáætlun stendur, með leyfi forseta: „Framtíðarsýn fyrir framhaldsskóla er að fleiri einstaklingar verði virkir og skapandi þátttakendur í samfélaginu, vel undirbúnir fyrir þátttöku á vinnumarkaði, tæknibreytingar og fræðilegt fræðilegt og/eða starfstengt framhaldsnám. Meginmarkmið málefnasviðsins er að veita framúrskarandi menntun um allt land með áherslu á þekkingu, vellíðan, þrautseigju og árangur í umhverfi þar sem öll skipta máli og öll geta lært.“ Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra hvernig hann hyggst stuðla að inngildingu nemenda af erlendum uppruna og úr hópi innflytjenda og hælisleitenda í framhaldsskóla þannig að sá mannauður sem við erum svo heppin að fá til okkar nýtist samfélaginu sem best.

og í rauninni miðað við öll tölfræðigögn — talandi um tölfræðigögn — í hversu mikilli innviðaskuld við erum gagnvart þessum ágætu nýju Íslendingum. Staðreyndin er sú að það þarf að stórauka fjármagn til að þjónusta þennan hóp sérstaklega á næstu árum. Það eru ekkert mörg ár síðan það voru mjög fáir nemendur í framhaldsskóla sem voru með erlendan tungumála- og menningarbakgrunn. Það hefur stóraukist. Þetta er eitt af því sem ég hef lagt áherslu á að þurfi að skapa fjárhagslegt svigrúm fyrir

hætti. Aukið fjármagn er að koma inn í kerfið bæði í gegnum inngildingaraðgerðir sem ég vitnaði hér til og er gríðarlega mikilvægt að skili sér, en líka í gegnum aukningu til framhaldsskólans. Það þarf að gerast með fjölþættum hætti, svo að ég komi að fyrirspurninni sjálfri. Við þurfum til að mynda að stórauka námsgagnaútgáfu fyrir íslensku sem annað tungumál

Við þurfum fjölbreyttari aðgerðir í því hvernig við nálgumst þennan hóp en fyrst og síðast er staðreyndin sú að það þarf aukið fjármagn til að sinna því og það erum við að fá inni í þessari aðgerð. Ný Miðstöð menntunar og skólaþjónustu á að fá þarna aukið vægi. Þar erum við nú að undirbúa aðgerðir sem við getum kynnt á næstu vikum, sem eru hluti af inngildingu, um teymi sem geta aðstoðað skóla við að bregðast við og fara af

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra kærlega fyrir svarið og það gleður mig sannarlega að heyra metnað ráðherrans fyrir þessum mikilvæga málaflokki og áætlanir hans um að gera enn betur. Mig langar að halda mig á svipuðum slóðum hér í seinna andsvari en færa mig þó yfir í leik- og grunnskóla. Í fjármálaáætlun segir, með leyfi forseta: „Meginmarkmið á leikskóla- og grunnskólastigi er að börn og ungmenni finni til vellíðunar og öryggis í öllu skóla- og frístundastarfi sem byggist á inngildandi skólastarfi með það að markmiði að þau búi yfir skapandi og gagnrýninni hugsun Mig langar því að spyrja hæstv. ráðherra hvernig tryggt verði að börn með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn upplifi þessa vellíðan og þetta öryggi eins og önnur börn í leik- og grunnskólum.

En það er líka þannig að þó að við ráðumst í þær aðgerðir sem við ætlum okkur verðum við að vera meðvituð um það, íslenskt samfélag, ríki og sveitarfélög, að við þurfum að fjárfesta meira í þessum börnum með erlendan tungumála- og menningarbakgrunn

Mig langar til að ræða við hæstv. ráðherra hér í tengslum við skólamál, málefni sem kom svo oft og ítrekað upp í samtölum okkar í Viðreisn í vetur þegar við vorum að heimsækja skóla víðs vegar um landið og það skipti engu hvort við vorum að ræða við skólastjórnendur, kennara eða nemendur sjálfa. Það er það sem lýtur að námsgögnum.

þróun, breytingar í kennsluháttum sem ég veit að hæstv. ráðherra hefur rætt mikið um; hvernig við þurfum að efla kennara, veita þeim færi á að búa nemendurna okkar undir örar breytingar, bregðast við, endurnýja, uppfylla, mæta þessum fjölbreyttu kröfum kröfum og ekki bara nútímavæða eða færa þetta sem mest við getum í átt að kröfum dagsins í dag heldur líka þannig að hægt sé að bregðast við þessum öru breytingum sem eru að verða.

— hefur einhvern veginn setið á hakanum. Það hefur verið skortur á endurnýjun og nýrri hugsun þar. Ég sakna þess eiginlega í þessari fjármálaáætlun að það séu skýr skilaboð um það að hér eigi að gera bragarbót á. Ég ætla eiginlega bara að nýta tækifærið hér og spyrja hæstv. ráðherra: Hver eru skilaboð fjármálaáætlunar um þessi mál?

að það sé óhætt að segja, svo ég bæti við, að námsgögn eru algjört lykilatriði þegar kemur að þróun menntastarfs og gæðamenntunar. Það eru verkfærin sem notuð eru dag frá degi og þar hefur verið

förum kannski blandaðri leið að því að nýta hið opinbera, en líka gróskuna sem er á almenna markaðnum, auknar þýðingar, aukin tækni, námstækni og fleira. Hins vegar hefur það verið svo að við höfum ekki verið að setja fjármagn til þessara mála. Skilaboð mín varðandi námsgögn eru að við erum að undirbúa nýtt frumvarp sem er verið að kynna í opnu samráði núna um breytta umgjörð námsgagnaútgáfu sem er hluti af endurskipulagningu og Miðstöð menntunar og skólaþjónustu. Ég reikna með því að koma með það frumvarp í haust, ég ætlaði að ná því inn núna fyrir vorið en það þarfnaðist aðeins meira samráðs þannig að það verður eitt af mínum fyrstu málum á haustdögum.

Það munum við skapa bæði innan úr framhaldsskólakerfinu með nýju svigrúmi sem þar er inn í fjármagnið til inngildingar og líka á málefnasviðinu sem lýtur að grunnskólamálum í áætluninni. Þannig að þú sérð það ekki á einhverjum en það verður aukning og þar erum við í fyrsta fasa að fara að leggja sérstaka áherslu á námsgögn fyrir nemendur með erlendan tungumála- og menningarbakgrunn.

þetta er í farvegi og ég vona að það þýði að aðgerðirnar komi í kjölfarið. Af því að hæstv. ráðherra talar annars vegar um uppstokkun og nýja hugsun í gerð námsgagna og síðan fjármagnið sjálft sem, ef ég skildi ráðherra rétt, er þarna einhvers staðar inni í áætluninni, falið, þá þá langar mig að beina athyglinni að þessu með uppstokkunina; við gerð námsgagna, er það þá þannig að það eigi að fara út í það að treysta einkaaðilum

þetta heljartak sem hið opinbera hefur haft á útgáfu námsefnis. Er samstaða um það innan ríkisstjórnarinnar og er það eitt af því sem má vænta í þessum breytingum sem ráðherra ætlar að leggja fram á haustmánuðum?

ég ætla að vera algerlega heiðarlegur í því að miðað við hvað við höfum vanrækt fjárfestingu í þessu á síðustu allmörgum árum og fleiri tímabilum heldur en þessarar ríkisstjórnar

en við munum ekki vinna upp þessa miklu innviðaskuld sem hefur verið vegna undirfjárfestingar síðustu 10, 15, 20 ára. Þar munum við þurfa aðeins lengri tíma.

en einnig að opna almenna markaðinn svolítið fyrir þessu og þýðingum, menntatækni o.fl.

samkvæmt lögum og forsetaúrskurði og hefur stjórntæki aðalnámskrár til þess að koma því til leiðar hvaða aðferðafræði hann vill beita.

sem við erum að standa okkur alveg hræðilega í? Þetta lýtur ekki bara að nemendum sem ná ekki grunnfærninni heldur erum við líka að svíkja afburðanemendurna. Við erum ekki með fólk sem skarar fram úr á þessu sviði og við fáum ekki fólk sem skarar fram úr í lífinu ef það nær ekki að njóta sín í grunnskólum.

Á grundvelli þeirrar menntastefnu var unnin aðgerðaáætlun til fyrstu ára menntastefnunnar sem felur í sér gríðarlega stórar breytingar á menntakerfinu, vegna þess að menntakerfi eru kerfi sem þarfnast þess að margir komi að þegar verið er að vinna breytingar.

Við gerum ráð fyrir að fjárfesta stórlega í þeim þætti. Annað eru námsgögnin. Hvernig á að vera hægt að kenna nemendum íslensku ef ekki liggur fyrir nægilegt magn af fullnægjandi námsgögnum til þess? Það er ein af aðgerðum núverandi aðgerðaáætlunar menntastefnu. Þriðja er heildstæð skólaþjónusta sem allir aðilar urðu sammála um að yrði að vera til staðar þvert á skólastig til að aðstoða skólana við að takast á við þann fjölbreytileika sem

Hún er að renna út núna og við höfum náð ótrúlega langt með þær aðgerðir sem við höfum farið í þar, lagabreytingar og frumvörp sem við höfum komið með inn. Næsta aðgerðaáætlun menntastefnunnar, sem ráðgert er að verði byrjað að vinna eftir næsta haust, er núna í mótun og ég hef sagt að að hún eigi m.a. að taka til niðurstaðna PISA og byggja ofan á það sem við höfum verið að gera í núverandi aðgerðaáætlun, sem allt eru aðgerðir sem allir eru sammála

Það er það sem skiptir máli. Ég veit að Ísland er lítið samfélag þar sem allir þekkja alla og sérhagsmunir stjórna þessu landi, en það verður að stíga niður af því að ráðherrann ber ábyrgð á þessum málum samkvæmt forsetaúrskurði og samkvæmt stjórnkerfinu.

nú hv. þingmaður eiginlega snúa þessu svolítið í hring vegna þess að það sem ég sagði í mínu fyrra svari og hef verið að segja í allri þessari umræðu er að við erum að vinna eftir aðgerðaáætlun menntastefnu. Er hv. þingmaður að segja að aðgerðir eins og samhæfing þegar kemur að inngildingu nemenda með erlendan tungumála- og menningarbakgrunn, efling námsgagnaútgáfu, að byggja upp matsferil, matstæki fyrir m.a. lestur, aukin þjónusta við kennara þegar kemur að endurmenntun — er hv. þingmaður að segja að ekkert af þessu sé hluti af því að styðja við lestrarkennslu í landinu? Hv. þingmaður, við erum að vinna eftir aðgerðaáætlun. Við erum að forma aðra aðgerðaáætlun sem byggir á samþykkt Alþingis, menntastefnu til 2030. Þannig munum við vinna áfram og aðgerðirnar sem við erum að ráðast í núna eru þannig að umfangi að við þurfum að fylgja þeim fast eftir. Endurskoðun aðalnámskrár er hluti af þeirri vinnu. Það er ýmislegt jákvætt að finna í alla vega orðalagi fjármálaáætlunar varðandi markmið ríkisstjórnarinnar sem þar eru útfærð. Á bls. 172 segir, með leyfi forseta: „Meginmarkmið á leikskóla- og grunnskólastigi er að börn og ungmenni finni til vellíðunar og öryggis í öllu skóla- og frístundastarfi sem byggist á inngildandi skólastarfi með það að markmiði að þau búi yfir skapandi og gagnrýninni hugsun, félagsfærni og annarri hæfni á námssviðum leik- og grunnskóla.“ Mig langar

barna sem hafa ekki íslensku að móðurmáli. Ástæðan fyrir því að ég spyr út í þetta er sú hversu gríðarlega mikilvægt það er að börn viðhaldi móðurmáli sínu þegar þau eru að læra annað tungumál og yfir höfuð. Móðurmál er í raun tungumálið sem við lærum fyrir fjögurra til sex ára aldur. Sjálf hef ég alla ævi heyrt talað um mikilvægi móðurmálsins en svo ég tali nú á persónulegum nótum þá áttaði ég mig fyrst almennilega á hvað átt er við með því þegar ég kynntist manni sem hafði flúið sín heimkynni sex ára gamall og í raun ekki komist í tengsl við móðurmál sitt síðan þá. Þetta gerði honum nánast ókleift að læra nýtt tungumál honum algerlega í öllu sínu lífi sem fullorðinn. Í Svíþjóð er fjármögnun móðurmálskennslu hluti af rammanum í skólastarfi sem dæmi. Á Íslandi er engin sjálfstæð fjármögnun móðurmálskennslu

þessa spurningu. Ég tek undir með hv. þingmanni um mikilvægi móðurmálskennslu og við höfum stutt við bakið á samtökunum Móðurmál sem hafa með veikum mætti verið að reyna að sinna þessu hér á höfuðborgarsvæðinu eins og þau hafa getað. Staðreyndin er að heilt yfir hefur ríkisvaldið ekki verið að gera mikið þegar kemur að svona beinni þjónustu inn í grunnskóla- og leikskólakerfið. Þetta hefur verið á hendi sveitarfélaga sem hafa haft nokkuð frjálsar hendur í þessu.

m.a. í samstarfi við þau sveitarfélög, eins og Reykjavíkurborg, sem hafa verið að gera vel þegar kemur að inngildingu og aðlögun að íslensku samfélagi í skólakerfinu. Við gerum ráð fyrir að geta skalað það upp og aukið þjónustu og stuðning við skólana allt í kringum landið. Það á eftir að koma í ljós hversu langt við komumst fyrir það fjármagn og þann tíma sem innleiðingin tekur og er verið að vinna áætlanir um það núna í samstarfi við nýja Miðstöð menntunar og skólaþjónustu hvort við getum komist alla leið varðandi móðurmálskennsluna líka. Ég held að það verði erfitt miðað við rammann sem við erum að vinna eftir en það mun væntanlega skýrast betur þegar fjárlagafrumvarp lítur dagsins ljós.

fá að ítreka spurninguna til að fá örlítið skýrara svar. Er það rétt skilið að það sé í raun ekki gert ráð fyrir beinni aðkomu ríkisins að því að tryggja öllum börnum hér á landi móðurmálskennslu?

umtalsverðar fjárhæðir á næstu árum og á næsta ári til þess sem við köllum inngildingu, úr 20.000 fetum. Við erum að forma það núna með Miðstöð menntunar og skólaþjónustu hvernig

hef eiginlega ekki svarið á þessum tímapunkti. Það sem ég var að reyna að segja áðan er að þetta verkefni er svolítið hjá sveitarfélögunum og ég er ekki viss um að við